poslanci že navedli v bistvu zadeve, ki so pri tej razpravi pomembne, da so v bistvu nakazali katere so bile zgolj demagoške izjave, pa da so opozorili na nekaj nepravilnosti, zato se jaz na en kup teh napačnih navedb vzvoda ne bom odzvala; o višanju davkov, o napačnih napovedih Umarja, o tem, da predsednik Vlade laže in tako naprej, ampak bi mogoče vseeno predstavila en drug vidik. V letih 2017-2019 smo imeli v bistvu uravnotežene javne finance, potem se je seveda zgodil covid in covid je primanjkljaje v bistvu poslal v nebo, vlade je poslal pa na finančne trge po denar za njihovo financiranje. To se ni zgodilo samo v Sloveniji, to se je zgodilo precej povsod po svetu. Zdaj pomembno pa je, kaj se je dogajalo vzporedno s tem, kaj se je dogajalo poleg teh koronskih ukrepov, ki jih je bilo potrebno financirati. Iz teh uravnoteženih javnih financ, je v teh dveh letih in pol prišlo do tega, da so bile v ta uravnotežen, da rečem, ja, v uravnotežene javne finance so bile v bistvu na eni strani so se dodajale dodatne zakonske obveznosti in na drugi strani, se pravi, že samo to dejstvo je javne finance spravilo iz ravnotežja, če puščamo res ob strani te enkratne koronske zgodbe. Na drugi strani poleg teh dodatnih obveznosti, ena zelo velika od njih je bila recimo sprejeta brez določitve vira, to je bilo prevaljeno na naslednjo vlado. Tak zakon se v Državnem zboru ne bi smel sprejeti, da nalaga dodatne obveznosti, ne pove pa od kod bo prišel denar za to. Torej, poleg tega je na drugi strani, se pravi, že to, kot rečeno, že ta del je javne finance spravil iz ravnotežja te dodatne zakonske obveznosti in na drugi strani je bilo na začetku letošnjega leta v bistvu pa ukinjen tudi en ne ukinjen, ampak precej zmanjšan en zelo pomemben vir javnih financ, se pravi, šlo je za dvojno neuravnoteženje javnih financ. In to, ko govorite, da bodo davki zdaj zrasli ali pa da nižamo plače z višanjem davkov, to ne drži, zato ker ta paket davčni, ki se je pravkar končala javna obravnava, še ni sprejet, smo poslušali, poslušamo ga bomo preoblikovali, ampak ta paket, kar vi govorite, da bodo, da znižuje plače, ne drži, ker razmišljate o tem kaj bi bilo v nekem fiktivnem stanju, ki ga ni. Glede na trenutne razmere, se ljudem plače zaradi te reforme, ki se bo zgodila v kakršnikoli obliki, se bo, se ne bodo znižale. No in posledica teh koronskih zgodb in vsega tega, kar se je dogajalo vzporedno z njim, je, da je slovenski javni dolg narasel z 32 milijard na 40 milijard dolga, zdaj malo zaokrožujem, da se ne lovimo na decimalkah, kar pa ni bila ovira, da ne bi stranka, ki je vodila prejšnjo vlado, v svojih glasilih objavljala, da so znižali javni dolg iz 32 na 40 milijard nominalnega dolga, jaz mislim, da to ni znižanje dolga. torej stanje javnih financ bo seveda, jaz mislim, tema jutrišnje razprave, jutri imamo Odbor za finance, ko bomo obravnavali rebalans letošnjega proračuna in predvsem potem oktobrskih in novembrskih razprav v Državnem zboru, ko bomo obravnavali proračun proračuna za prihodnji leti. Jaz mislim, da je gledano globalno po Evropi, po svetu, obdobje tega manj kritičnega razdeljevanja helikopterskega denarja je minilo, zato, ker je raven zadolženosti držav višja in zato, ker nam rastejo tudi stroški zadolževanja, kar je seveda posledica vodenja drugačne monetarne politike, kot smo jo poznali v zadnjih 10 letih. Kakor koli obračamo, se bodo vrnila tudi fiskalna pravila v kakršnikoli obliki. Ampak dejstvo je, da bi tudi v obdobju njihove odsotnosti, da ne bi smeli pozabiti, da vseeno ne sme biti samo nebo meja. Je pa dejstvo, tega se pa zavedamo, da je po več kot dvoletnem nekritičnem razdeljevanju tudi neobdavčenih dodatkov težko spet priti v neke realne okvire. Pred korono, se recimo 40 milijard neke pomoči ni slišalo tako malo. Zdaj so pa relevantne oziroma očitno omembe vredne številke se očitno začenjajo precej višje, pri nekaj 100 milijonih evrov. Vlada, kot sem povedala že v uvodu, se absolutno zaveda, kje smo, v bistvu se nam mogoče zdaj dogaja tretji črni labod v 13 letih, kot bi lahko rekli ekonomisti, ampak želi sprejemati premišljene, preudarne, med sabo povezane ukrepe. Kaj to pomeni? Ta kombinacija ukrepov so to, da ministri za energetiko opravijo svoje delo, da Evropska centralna banka brzda inflacijo s svojim instrumentarijem in pa da finančni ministri skrbijo, da fiskalna politika ne bo preveč in zato tudi finančni ministri na ravni EU poudarjajo, da naj bodo ukrepi, torej ciljani, začasni. In zdaj, če povem katere ukrepe je Vlada sprejela, kateri ukrepi so v veljavi. Torej imamo v veljavi splošne ukrepe in pa potem take bolj ciljane ukrepe, se pravi, imamo nižji DDV na bencin, dizel, na, pardon, imamo nižji DDV na elektriko, biomaso, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje, nižjo stopnjo DDV, ja, v bistvu do konca maja prihodnje leto. Imamo nižje trošarine na bencin, dizel, na kurilno olje, na elektriko, na zemeljski plin. Vlada se je začasno odrekla tudi prihodkom in torej za tole, za prispevke za učinkovito rabo energije, za nafto, torej za bencin in dizel, pa za kurilno olje. Potem torej teh prispevkov za obnovljive vire energije brez roka. Potem so ukinjene CO2 takse, na nafto, torej na bencin, dizel, na kurilno olje, na zemeljski plin in tako naprej, brez roka. Regulirana je marža pri bencinu in dizlu, pri kurilnem olju in pa regulirane so cene. Tto so pač dejansko ukrepi, ki imajo smisel, ki so povezani, ki so splošni. Potem imamo pa še te, da jim rečemo bolj ciljane ukrepe. Vlada sprejema interventne ukrepe za posamezne ranljive skupine, jih prinese v Državni zbor in prav danes po koncu boste obravnavali enega od njih. zato bi jaz ob koncu svoje intervencije poudarila, da se mi zdi ključno, da ljudje vejo, da ima Slovenija v Evropski uniji na energetskem področju, da ima svojo težo in da ima Vlada, kot rečeno že v uvodu, pred očmi blaginjo državljank in državljanov, ampak tudi ob misli, da je treba živeti ne samo danes, ampak tudi jutri. Hvala lepa.

tukaj moram nekako odreagirati. Mislim, da po nekem času govoriti o helikopterskem denarju Vlade, ki je v času covida ugotovila, da je da je leva tranzicijska levica v vseh svojih Vladi delala številne študije, ekspertne skupine, da niso naredili z državnim denarja nobenega doma za starejše, da so lahko, bi rekel, tudi infrastruktura v obeh Univerzitetnih kliničnih centrih v Mariboru in tudi v Ljubljani, da je v katastrofalnem stanju, da je ravno zaradi pomanjkanja doma za starejše in v tistih domih, državnih domih za starejše,

v infrastrukturo, ki je pomembna za razvoj te države za prihod, za kreiranje boljšega poslovnega okolja in za prihod tudi investitorjev, ki imajo več kapitala, predvsem investitorjev iz podjetij, ki so z večjo dodano vrednostjo, poglejte, je to omalovažujoče, gospa državna sekretarka To je omalovažujoče, kar govorite. Dejstvo je, da vsi ukrepi, kako nas je svet videl, so se kazali v bonitetnih ocenah in bonitetne ocene, ki govorijo, da verjamejo tem politikam v prejšnji Janševi vladi. To je bistvo vsega. In vsaka kriza se mešajo karte na novo in v vsaki krizi išče, smele politike iščejo, iščejo nek tudi svoj doprinos k temu in ljudje, ki so aktivni ali pa proaktivni, tisti lahko iz te krize prihajajo kot zmagovalci. Karte se mešajo v vsaki krizi, ali je to bila, vse finančne krize. Nenazadnje pa to ni samo finančna kriza. Če bi danes imel eno uro, bi lahko predaval tudi o tem, kakšne družbene spremembe prinese vsaka industrijska revolucija. Lahko bi o tem naredil celo sejo, in tudi o tem je treba prepoznati možnost Slovenije za prihod visokotehnoloških podjetij. Mi smo se o tem trudili. Sam sem bil eden izmed soavtorjev resolucije o digitalni preobrazbi Slovenije, ko smo prišli na oblast, smo tudi ta del tega pomembnega dela preobrazbe cele Evropske unije ravno preko digitalizacije, da postanejo bolj konkurenčni, da dvignemo produktivnost evropskega gospodarstva glede na dobro infrastrukturo, je ravno to tisti tip. Morate pa vedeti, da na, ja, fiskalne politike lahko vodimo. Žal smo v Evroobmočju, na sam evro nimamo toliko vpliva, ampak fiskalne politike, ki jih vodimo, so zelo zanimive. Nenazadnje je pa treba povedati, pravite 40… Mi tega nikoli nismo zanikali, ampak vedno pa morate gledati glede na bruto družbeni produkt, ki je v tem trenutku 52 milijard, spoštovana državna sekretarka, je pa naša nominalna zadolženost padla, če pogledamo. To je bistvo vsega tega. Poglejte Avstrijo, poglejte si zadolženost Avstrije. Če govorimo o vrednosti koliko je zadolženost ali pa Nemčija, 2 tisoč 200 milijard je Nemčija, treba pogledati vrednost vseh blagovnih znamk, je treba pogledati bruto družbeni produkt Nemčije in vse ostalo, potem je to vrednost, tako, s tako realnostjo lahko gledate. Ko pa vi govorite o številki 40 milijard, ob dejstvu, da je 11,7 procentna inflacija, v tem trenutku pomeni, da je od tega 4 milijarde pobrala inflacija, spoštovana kolegica. In če ti si med tem in če ti si med tem časom naredil neke projekte, po nekih zmernih cenah, zgradil del železniške infrastrukture, ki bi danes ali pa čez dve leti stala še milijardo več, potem pomeni, da ta država, ta Vlada delala dobre ukrepe. Tukaj je ta razlika teh politik tudi na fiskalnem področju med desnimi vladami in levimi. In še posebej, vedno ko so leve vlade, gre denar za mehke projekte, gre za…, jaz vedno pravim, stalna je zdaj neka etiketa, SDS je proti nevladnim organizacijam. Nismo proti nevladnim organizacijam. Je treba je pa pogledati, kaj te nevladne organizacije počnejo. Če so to nevladne organizacije na številnih področjih, jaz mislim, da so doprinos tej državi, tej naši tudi demokraciji in vsesplošnemu družbeno kvalitetnemu življenju, kulturi, itn. kar nas determinira, kar nas identificira kot narod, kot nacijo na področju Evrope. Problem pa je, če ta nevladna organizacija ničesar ne počne, razen da je parazit na državnem proračunu, in če je tega za nekaj 100 milijonov, in da zaradi tega ljudje ne pridejo, ne moremo graditi, pa jemljemo na proračunskih postavkah za razvoj infrastrukture domov, bolnic, itn. so ti problemi. In tukaj je razlika teh politik. Ves čas nam očitate, recimo tudi na odboru, kot ne poznate energetskega evropskega trga, vsesplošno govorite o neki formuli. Sem povedal s katero direktivo je to bilo sprejeto, kakšna je ta, zaradi česa je bila. Na začetku sem predstavil

za kakšno ceno je to elektriko prodajal, elektriko iz državnih elektrarn, ki so jo gradile generacije naših državljanov in državljank, za katero smo desetletja plačevali kredite še iz Jugoslavije. Po mojih podatkih, ki jih imam bo zelo zanimiva naslednje razprave kako kvaliteten je bil kot predsednik uprave Gen-i ob dejstvu, da so veleprodajne cene elektrike bile celo na tisoč štiristo evrih, da se trenutno gibajo dobrih petsto

To bo zelo zanimivo. Zelo zanimivi bodo tudi resni poslovni rezultati družbe Gen-i in koliko bo osiromašil matično matico, svojo, torej proizvajalko, ki je lahko bi rekel krona drugega energetskega stebra, ki ima ime Gen, ki združuje torej spodnjo Savo, ki združuje našo jedrsko elektrarno. Zelo zanimive so tudi situacije, ki se zdaj dogajajo, ki niso v javnosti. To, da v tej veliki zadregi, ko se je zelo poceni razprodajala slovenska elektrika, ko se je mešetarilo, ko se je nekdo imel za velikega guruja in za velikega analitika evropskih trgov in smo elektriko še pred poletjem prodajali za sto evrov megavatno uro. Tukaj se bo videla genialna genialna zadeva Gen-i. Ob dejstvu, da kolegi iz tujine, ki še posebej pripravljajo veliki projekt z zagona obeh Siemensovih plinskih turbin v v Brestanici. Še dobro, da je bila druga v kratkem času narejena in otvorjena v času Janševe vlade, da ima relativno dober izkoristek. Torej gre za skoraj štiristo vatno termoelektrarno na plin in pa tudi na naftne derivate. V kolikor bomo izpad v času v času sanacije torej jedrske elektrarne zagnali pomeni, da Brestanica, če dela s sto megavati pomeni to porabo nafte v tej termoelektrarni na eni uri približno 15 tisoč nafte na uro, pomeni v enem mesecu približno 12 milijonov litrov nafte in ko isti guru slovenske energetike hodi in žalostno gleda - to je tisti, ki je kupil zeleno stranko in naredil zmagovito stranko čez noč , hodi na odlagališče premoga v Šoštanj in gleda žalostno podobo. Reševali nas bodo obnovljivi viri, reševala nas bo klasična energetska proizvodnja in reševali nas bodo naši predniki, ki so lahko, bi rekel, dobro načrtovali elektroenergetski sistem. Torej velika zagata slovenskega energetskega sistema ravno preko mešetarjev z električno energijo se bo pokazalo v naslednjih mesecih. Obstajajo še nekaj je nekaj analitikov, strategov prodaje električne energije, imajo mogoče kakšen monitor več, vidijo mogoče dva, tri korake naprej in tukaj se bo videla vsa genialnost predsednika Vlade. Vidimo se na tem mestu v roku treh mesecev, takrat bomo ocenjevali rezultate. Bojim se, da bomo takrat res morali plesati, ker bodo temperature v prostorih na relativno nizkem nivoju. Še posebej je zelo zanimivo. Prvi zakon, ki ste ga sprejeli ste govorili samo o plinu, elektrike kot da ostalih energentov v Sloveniji ne obstaja, kot da ostali energenti ljudje ne potrebujejo, zanimivo. Vso podeželje recimo številni bloki na podeželju se ogrevajo recimo na utekočinjen naftni plin. Številna kurišča imajo biomaso, pelete, imajo drva in tako naprej. O tem, da bi dali recimo v v sam zakon besedno zvezo energenti ne pa plin in elektrika, na to ste tudi, lahko bi rekel, nas povozili s svojim glasovalnim aparatom. Sedaj to nekako popravljate. Prva zadeva, ki ste jo končno regulirali je to torej lahko kurilno olje. Pomemben energent, s katerim so ljudje prišli iz trdih goriv pred mogoče desetletjem velik del gospodinjstev in tako naprej. Torej spoštovani, da nekako zaključim tudi ta sklop. Helikopterski denar je šel ljudem, šel je v realno pomoč slovenskemu turizmu. Spomnimo se, da je marsikdo čestital glede turističnih bonov, kjer smo dvignili potrebo po produktu, ki se imenuje (nadaljevanje) kjer si je marsikdo, državljan in državljanka lahko pogledala Slovenijo, kako lepa je ta dežela, marsikdo, ki nima nobene kupne moči ali pa denarja za recimo počitnice. Jaz mislim, da je bil tudi ta ukrep, ni bil helikopterski denar. To je bil ukrep za ljudi, predvsem pa za, lahko bi rekel, za krepitev slovenskega turizma. Jaz bi se nekako, lahko bi rekel, vzdržal tistih besednih zvez, bombonjere, ne, v tem času bombonjer ni. Dejstvo pa je eno, ne, da kot dolgoletni poslanec Robertu Golobu ne morem očitati, da bo zmanjševal plače, ne, ker to je obljubil. On je obljubil v svojem programu in s tem zmagal na volitvah, tako da kolegi in kolegice, bi pa vseeno priporočal, da ste tiho v tem delu razprave, ker če je nekdo zmagal s tem programom, moram priznati, da je genialen in da na tem področju ga spoštujem. To je fenomenalno. Povedal je, da bodo plesali, povedal je, da v času, ko smo nekako malo prešli tako zvano probleme z, lahko bi rekel, nabavnimi verigami, da lahko slovensko gospodarstvo zapre za pol leta. Jaz sem dobro poslušal, še enkrat sem šel v Finance to prebrati, bil sem 100 % prepričan, da je to izjava, morda kolega iz Levice, ne, potem vidim, da to govori predsednik vlade. Torej slovenska industrija, ki je močno vezana na, lahko bi rekel, na logistiko, moderno logistiko, just in time, zdaj že sedaj druge ali pa celo tretje generacije, kjer so vezane na minute, kjer so pa penali vezani na minute ali na ure. Predsednik vlade reče, da država, ki ima 80 % samooskrbo na področju električne energije, da bomo pač določene dele gospodarstva zaprli in poleti ali pa v pomladnih dneh, ko bo problem mimo, odprli. Glejte, to je po moje izjava leta. To lahko nekdo izjavi, ki je res celo življenje živel od mehurčkov. To pomeni, da nekdo ne pozna strukturo slovenskega gospodarstva in ne more se zavedati v kakšnem presingu tudi slovenska podjetja, ki delujejo izven Slovenije ali pa delujejo na tujih trgih, delujejo danes. Tukaj gre, ne boji, tu gre za mesarsko klanje na tem področju. Take izjave, glejte, oprostite, ne krepijo zaupanja v slovensko poslovno okolje. Ne krepijo in vse to opazujejo tisti, ki morda še želijo nekako vlagati v tem času in morda investirati v Slovenijo kot neko državo upanja, državo dobrega poslovnega okolja in državo, s katero imajo potem lahko bi rekel, tudi pregled ali pa dobre pozicije glede tudi na dobro / nerazumljivo/, strateško lego, na ostale dele evropske industrije. Tako da jaz upam, da se v delu te razprave izognemo tem besednim zvezam helikopterski denar, bombonjere in tako naprej. Danes v začetnem delu te razprave smo pokazali in dokazali, da so rezultati odhajajoče Janševe vlade kazali, da so dosegli bistvo in da smo nekako odrinili v gospodarskem delu močno nad povprečjem Evropske unije.

PAŠEK (PS Svoboda):** Ja, hvala za besedo. Jaz bi najprej odgovorila kolegu iz vrst SDS-a Brezniku, mislim na ta ključni očitek glede dr. Goloba in njegove uspešnosti, da ni uspešen menedžer. očitno je uspešen, glede na to, da je njegovo nekdanje podjetje GEN-i prvo zamrznilo cene električne energije in da še vedno ponuja na trgu najnižje cene električne energije. Mislim, da je to uspešno podjetje v teh kriznih časih. Sicer pa, spoštovane kolegice in kolegi, v bistvu na nek način sem vesela in pozdravljam današnjo razpravo, ki so jo predlagali v opozicijskem SDS-u, saj pravzaprav govorimo o tem, kar je vlada dr. Roberta Goloba začela delati takoj, ko je nastopila svoj mandat in v bistvu dela ves čas do danes, se pravi vse te mesece, te tri mesece in pol, odkar ima dr. Golob vlado. Ob tem bi rada izpostavila neko načelno stališče in pogled na delovanje tudi opozicije. Sama vlogo opozicije in njeno ključno nalogo razumem v tem smislu, da naj bo opozicija argumentirano kritična do vlade, predvsem pa, da mora biti opozicija sposobna vsebinsko nadzirati Vlado. Načelo opozicijskega nadzora nad delovanjem vsakokratne Vlade je namreč v vsaki resni demokraciji nujno. Toda to načelo kritičnega nadzora nad delovanjem Vlade od vsakokratne opozicije zahteva predvsem in najprej zelo odgovorno in na dejstvih temelječo kritiko, ne pa zavajanja, manipuliranja in navajanja neresnic in laži. Torej ne napuhlega populizma brez vsebine, ki ne vzdrži neke resne presoje in govorim o strokovni presoji in nepolitični presoji. In to je točno to, kar kolegi v SDS gojite in delate. Gre torej za goli, napihnjeni, prazni populizem, katerega edini namen je z izmišljanjem dejstev, predvsem pa po ideološki britvi deliti Slovenijo na dva dela, ker naj bi menda tako lažje destabilizirali državo in prej prišli na oblast, kot smo slišali prejle, s katere pravzaprav sploh še niste sestopili. In to tudi pri tako težkih temah, ki zajemajo vse ljudi, kot je energetska, draginjska kriza in seveda posledično ekonomska kriza, v katero prihajamo oziroma v kateri smo, in kar je tudi bistvo današnje razprave. Ko v SDS u to počnete, seveda zanikate stanje v svetu, stanje v Sloveniji, stanje tega, kar se v globalnem svetu dogaja ob ukrajinsko ruski vojni. Predvsem pa seveda je ta pozicija, v kateri je Slovenija, žal tudi zapuščina vaše dvoletne vladavine, ko ste kljub že znanim obrisom energetske krize obilno in nevestno trošili državni denar, predvsem v zadnjem mesecu pred volitvami, misleč, da boste s tem kupili volivce, toda volivci so vam 24. 4. jasno pokazali rdeči karton. Rekli so namreč ne politike SDS, ne politiki vašega vodje. Zato je prav, da se znova pove, da je Vlada in koalicija v teh mesecih po volitvah že uspela zaobrniti kurz države v smer demokracije in vladavine prava, ki jo v SDS očitno negirate. In to je Vladi uspelo ne glede na vse kavbojske blokade, proceduralne zlorabe, zlorabe institutov, kot je referendum, celo regularnega instrumenta opozicije, kot je interpelacija, ki bi morala vsaj na videz vsebovati minimalno dokazljivo zakonsko kršitev, kar dve zadnji interpelaciji, ki ste jih pripravili, pravzaprav ne vsebujeta. In zato je prav, da današnjo razpravo imamo, da spregledamo vaše napuhle očitke in da nanje argumentiramo, odgovorimo. Kolegi iz SDS a kritizirajo, da ukrepi Vlade za ublažitev energetske draginje ne naslavljajo celotnega prebivalstva, da zajemajo zgolj ozek krog upravičencev. Eden od očitkov je, zakaj Vlada ni znižala davka na dodano vrednost na 5 %, temveč zgolj na 9,5 %. Očitajo, da smo gospodarstvu namenili zgolj 40 milijonov evrov pomoči. Da smo zaradi sprememb Zakona o dohodnini posledično znižali plače. Prej smo slišali državno sekretarko, ki je jasno povedala, da tega znižanja plač na takšen način, kot to predstavljate vi, ni. In seveda ključno, da ne izvajamo dovolj odločne zunanje politike na tej vsebini. Vsi ti očitki so neargumentirani. Zgodba je namreč popolnoma obratna. Najprej se bom dotaknila zunanje politike. Vlada dr. Goloba je kompas države usmerila nazaj v smer k jedrni Evropi. Zanjo smo se namreč leta 2004 tudi odločili na referendumu. Torej proč od poljsko madžarskega kurza, kamor je ladjo gnal vaš vodja. Da je smer prava in naša pozicija v Evropski uniji spet zasidrana, zanesljivo dovolj močno priča upoštevanje in vključitev naših rešitev na področju prenove trga z električno energijo, revizijo trga ter predlog o vzpostavitvi skupnih likvidnostnih instrumentov, ki jih je pripravila in Evropski komisiji predlagala Vlada dr. Goloba, konkretno kolega minister za infrastrukturo in energetiko Bojan Kumer. Drugič, ko naj bi menda koalicija in Vlada čez poletje spala zimsko spanje severnega medveda, navajam besede kolega mag. Branka Grimsa iz vrst opozicijskega SDS, s katerimi je julija argumentiral referendum o Zakonu o Vladi,

Torej hkrati univerzalen in tarčni ukrep,. Izplačilo energetskega dodatka vse povprek brez strokovne podlage in presoje, bi bil seveda tudi z vidika vzdržnosti javnih financ neodgovoren ukrep. Tretjič. Enako se na strokovno presojo glede vzdržnosti javnih financ veže znižanje DDV na 9,5 odstotka. Znižanje stopenj DDV se po dosedanjih izkušnjah redko odrazi v nižjih končnih cenah za potrošnika, saj lahko znižanje davkov izkoristijo dobavitelji energentov, ki s tem zapolnijo vrzel z višjimi cenami pred DDV. Tako je končna cena za potrošnika nespremenjena, neenergetska podjetja pa so lahko na slabšem, saj jim nižje stopnje DDV ne koristijo in trpijo zaradi zvišanja cen nasploh brez DDV. Očitek, da smo gospodarstvu namenili zgolj 40 milijonov evrov, in da nismo naslovili vseh segmentov gospodarstva, dovolj je, pravzaprav brezpredmeten. Najprej smo gospodarstvu namenili 96 milijonov evrov. drugič, bolj konkretno, gre za prvo fazo pomoči, saj bo po oceni predsednika Vlade, skupna vrednost vseh ukrepov, ki se seveda že pripravljajo za potrebe gospodarstva, za blažitev energetske krize in posledično seveda ekonomske krize, več kot milijardo in pol milijonov evrov. Vlada naslavlja tudi vse segmente gospodarstva, od malih podjetnikov, obrtnikov, večjih podjetij, vključena je tudi pomoč za kmete in tudi pomoč za 14 ribičev. Vsem je Vlada že namenila pomoč in jo bo še namenila. Prav je povedati, da ta Vlada dela premišljeno in vsebinsko, za vse ljudi, ki živijo v tej državi, ne zgolj ekskluzivno za nekatere, ki bi bili komu bolj povšeči, od katerega ima katera stranka večjo korist in se jih zato prepusti vojnemu dobičkarstvu, kot je bil to primer denimo nabav medicinske opreme. Prav tako Vlada lastnih državljanov ne deli po politično ideološki liniji, jih ne preganja, nanje ne pošilja policijskih vodnih topov, ker oblast opozarjajo na spoštovanje ustave, na to, da smo parlamentarna demokracija, da smo zavezani vladavini prava in in odločbam Ustavnega sodišča, ki varujejo osnovne človekove pravice, ne glede na rasno, versko ali spolno opredeljenost. In to velja tudi za spoštovanje odločbe Ustavnega sodišča glede pravic istospolnih. Vlada lahko v njenem pristopu ob reševanju energetske krize, kakor tudi, ko spoštuje Slovenijo kot pravno državo, še enkrat zgolj in samo pohvalimo. Hvala lepa. Predlagatelj želi besedo, potem pa sledi minister Bojan Kumer. Izvolite.

naprej pripravljenega besedila, seveda ni čitanje to ni dnevnik, to je parlament. To ni totelboni, kjer ste čitali poročila, ampak to je parlament. Tukaj je danes točka dnevnega reda z našimi priporočili glede na visoko inflacijo, glede na visoke cene energentov, ki so glavni generator te inflacije. To je bistvo današnje seje in pet priporočil nekoga, ki je vodil tri Vlade, in ki je vodil dvakrat Svet Evropske unije, to je bistvo tega delovanja. Kaj nam vi točno očitate? Meni osebno morda nepoznavanje teme. Povejte. Zavajanje česa? Jaz sem danes pokazal nekaj diagramov. Vsi diagrami so iz javnih evidenc. Ali gre za celo evropsko, evropsko statistiko in lahko si to pogledate. Vse kar se tiče evropske energetike, vse to je iz evidenc, predvsem dostikrat od evropskega statističnega urada in s temi številkami operiramo. lahko pokličete mogoče na v uredništvo Ekonomist, pa jih vprašajte zakaj nas je uvrstila na drugo mesto. Ampak nima veze. Poglejte, škoda časa, če nekdo razpravlja o nekih temah, ki niso. Jaz sem se danes, jaz lahko govorimo o policijskih ukrepih.

zaradi tega, ker so se počutili ogrožene in ker so imeli abstinenco, da ni tranzicijska levica, ki je vladala dve tretjini v tej državi časa na 45 let podlage, da pač ni imela vlade. To je bistvo vsega tega. Da se tukaj pojavljate, glejte, vi, velika večina teh, ki sedite tu, čez štiri leta ne boste nam opozicija, ker vas več ne bo tu, ker se boste menjali, vas več ne bo,

in je šla popolnoma v drugo smer, čitala, jaz mislil, da je to zmes v drugem prenosu, da je gospa še vedno na RTV Slovenija in da čitate Bobna, da imamo neka dnevna poročila. Popolnoma druge teme. Glejte, jaz sem mislila, da sem se izgubil, da sem v drugi dvorani. Ampak to je tema, ki je pomembna za to, da dodatno ne generiramo inflacije. Mi smo kot izkušeni politiki pripravili ukrepe, ki mislim, da lahko delujejo. Glejte, lahko odgovorim zdaj, ko ste me zmotili, tudi na vaše vprašanje, zakaj smo deregulirali v tej državi goriva v času Janševe vlade, ko vemo, da imamo dobesedno skoraj monopol dveh ponudnikov. Vi ste govorili o oligopolu, ste govorili, ampak zdaj vam bom povedal zaradi česa. Zaradi tega, ker je bilo gorivo pod en evro. Ljudje so imeli nafto, maloprodajno ceno en evro dolgo časa in smo poskušali, vedeli smo, kaj se lahko zgodi. Bodimo realni in ko se začele cene dvigovati, smo v trenutku, lahko bi rekli, udarili z regulacijo nazaj. Zakaj je do tega prišlo? Zakaj imamo dva ponudnika se lahko vprašate? Tranzicijska levica je vladala v tej državi. Zakaj so v času LDS, ko je gospod Sajovic tam madroval, zakaj so preko Petrolove državne družbe, lahko bi rekel, popolnoma omejevali vsako konkurenco, kupovali na slepo celo vrsto najboljših lokacij, danes so te lokacije prazne, zaraščene in tako naprej. Zakaj niso pustili, da bi prišlo več ponudnikov na slovenski trg? To je vprašanje tudi za milijon dolarjev, ker če že govorimo danes o energetiki in o ponudbi. Zakaj je dobesedno Shell eno črpalko, pa še tisto ima za tovornjake, pa še tisto na posebno kartico za velike komitente, recimo blizu Maribora, v Framu.

marsikateri ljudje danes zaradi tega so prikrajšani za širokopasovni internet, predvsem na podeželju, kar dodatno slabi našo konkurenčnost, recimo gradnje nekaterih ali pa boljšega poslovnega okolja recimo na podeželju. Tudi to so dobre teme. Zelo dobro ste odprli z vašimi razpravami celo vrsto tem, kaj se je dogajalo v tranzicijskem obdobju, recimo v Sloveniji. Danes ljudje imajo na srečo,

bistvu, če pogledamo večinoma ljudi, ki danes hodi v Hofer, Lidl, Spar in vse ostale, mogoče je Mercator najbolj izgublja tržni delež, ravno zaradi tega, ker je dolgo časa živel s polnim želodcem kot velik monopolist na slovenskem trgu. Na srečo imajo ljudje danes možnost te izbire. Izbire zaradi prejšnjih politik levo tranzicijskih vlad seveda nimajo na področju ponudbe naftnih derivatov relativno slaba konkurenca in zaradi tega je seveda deregulacija v nekih normalnih razmerah

jaz v tem delu bi samo prosil, da gre ta razprava v smeri boljših rešitev, tudi če karkoli niste zadovoljni, če je kakršnakoli statistika, se vam zdi sumljiva, ni v redu, prosim, argumentirano povejte nazaj in ta del naše seje, namen je bil nekako vam pomagati, spraviti v neke prioritete in da se začnete ukvarjati s problemi, ki so dejanski in ne problemi, ki jih ni. To je bistvo tega, prvih 100 dni vaše vlade. Da ne bo to teater absurda, arogance, samopašnosti, pameti, ki je nima noben, ampak da se poslušamo. Po vsej verjetnosti nekdo, ki je vodil trikrat vlado in dvakrat je predsedoval Svetu Evropske unije, ima nekatere izkušnje, ima nekatere izkušnje, ima neko avtoriteto tudi na evropskem parketu, tudi neko socialno mrežo znotraj, lahko bi rekel, največjih voditeljev evropskih držav. Tako da, verjemite mi, da ni kar tako čez noč bil napisana ta seja, ampak da gre za neko skupno, skupen konsenz, ki bi ga moramo najti v času te energetske krize. In še enkrat poudarjam, jaz vas ne obtožujem za delati za te energetske krize. Povem vam, kje so bile osnovne napake narejene in zaradi česa smo tako odvisni bili od Rusije, kar se plina tiče, in zaradi česar se preko nemškega modela energetske tranzicije, ravno v tem se je zgodila torej tudi ta energetska kriza in da imamo velik strukturni problem na področju energetike v Evropi. To je bistvo in na tej strani bi bilo dobro razpravljati in iskati tiste najboljše rešitve. Najlepša hvala.

Inflacija, govoriti in strašiti, paničariti, da je inflacija najvišja v Sloveniji. Vsi vaši prijatelji, prijateljske države imajo višjo inflacijo, Madžarska 15,6, Poljska 16, Češka 17,2, Slovaška 14,07, Hrvaška, Nizozemska nad 12. Ne strašiti z nekimi podatki, ki so izmišljeni. Jaz sem celo verjel tistem vašem slajdu, sem bil prepričan, da je bila inflacija 8,5 v juniju. Koliko je bila inflacija v juniju, ko je ta Vlada sprejela vodenje države? 10,4, tukaj danes 11. V treh mesecih inflacija stabilna, 0,6 % je šlo navzgor. Nehajte potvarjati s temi podatki. Enkrat govorite, ja, bivši sistem ni nič ustvaril, vse je ustvaril kapitalizem, zdaj se zahvaljujete, da hvala bogu imamo infrastrukturo za energetiko, po drugi strani smo pa imeli v državi od igle do letala, do lokomotive, smo vse izdelali sami, danes smo zgolj podizvajalci. Tako da se po prsih tolči, koliko smo dobrega naredili, je treba tudi po drugi strani pogledati kaj vse smo uničili, razprodali, zapravili. In zaradi tega imamo javne finance nestabilne, številke sem prej navajal in jih ne bom ponavljal zakaj. Že pol leta tu notri poslušamo neko volilno kampanjo, kot da se volitve sploh 24. aprila niso zgodile, kar naprej in gremo dalje. In cel kup nekih zlorab procedure za zgolj neke promocijske točke. Jaz si tudi želim, da bi se poslušali pa šli res naprej vsebinsko, to kaj strah prinaša, pa je kolegica Nataša zelo dobro povedala, in jaz mislim, da prav zaradi tega so ljudje želeli malo drugačno, optimistično vodenje te države, ki daje ljudem neko upanje, ne non stop paničarjenje, strah, ker družba je že itak duševno bolna zaradi vseh teh pritiskov.

Dovolite, da malo predstavimo še kaj smo na Vladi počeli, pa da nekako pokrijem vprašanja, ki so bila postavljena oziroma določene trditve v današnji razpravi. Zdi se mi smiselno in tudi potrebno, da iz prve roke tudi izveste nekaj informacij, kaj se dogaja na evropskem nivoju, kaj se dogaja znotraj vladnih krogov, kaj se dogaja znotraj ministrov, ki so pristojni za energijo, kakšni ukrepi so bili že izvedeni, kakšni ukrepi se pripravljajo. Toliko, da malo orišem, da nismo neaktivni, daleč od tega. Za začetek naj povem, da energetska kriza ima svoje začetke in pa dejansko korenine lansko leto spomladi. Lansko leto spomladi se je začela energetska, pa jaz se še ne bi imenoval kriza, začel se je energetski val draginje. Veliko držav članic, tudi Slovenija je nekako bila neaktivna pri tem in smo vsi mislili, da bo to šlo mimo. Nekako se je še vedno bilo neke vrste uspavano, da bo to po postkoronsko obdobje nekako to rešilo. Na drugi strani se je gospodarstvo začelo pospeševati in še dodatno vplivalo na nek način negativno na energetske trge.

Tako da je potem v jeseni energetska kriza ali pa preko draginja dobila nov pospešek in to je izrazito hud pospešek. Takrat so cene energentov že divjale in ponovno smo bili neaktivni tako na evropskem kot tudi znotraj nacionalnih meja. Po tem je prišel zimski čas, kjer bi lahko določene ukrepe sprejeli. Mislim, da je bil prvi interventni zakon sprejet konec februarja dejansko že konec kurilne sezone, ampak največja neumnost, kar se je lahko zgodila je pa ta, da se je tri mesece odvzelo vsakršen evro, nizko napetost in distribucijskem omrežju. Če ste malo poslušali stroko govorimo o energetski stroki. Oni že dejansko od leta 2014 pravzaprav 2016 pisno in ustno govorijo, da potrebujejo več sredstev za tako imenovani zeleni prehod, za obnovljive vire energije. Še sreča, da imamo dosti dobro energetsko stroko, ki smo jo podedovali od odločitev iz leta 1970, 1980, kjer imamo dosti robustno omrežje in danes žanjemo tiste uspehe iz pred pol stoletja. Ampak zeleni prehod, ki se je začel in so bili nekateri skeptiki pa vemo katere stranke so skeptične je dejansko v Evropi prihranil v teh šestih letih 20 % oziroma povečal 20 % obnovljivih virov energije, kar pomeni, da smo 20 % manj odvisni od fosilnih goriv, 20 % manj odvisni od Rusije in problem je vsaj za petino manjši. Tako da škoda, da neka vizionarska raven ni bila prisotna pri vseh v slovenskem prostoru, da ne govorim še potem izven tega, da se je politika vodila mogoče v napačno smer v določenem časovnem obdobju v preteklosti, ampak to je samo oris. Potem smo prišli v post zimski čas letošnjega leta kjer je Slovenija zapadla v predvolilni čas, namesto, da bi ukrepali smo šli v popolnoma drugo smer in inflacija je narasla iz lansko letih 0,5 evrov pa mislim, da je to državna sekretarka to omenila, to sem prej poslušal tudi poslanci ste med seboj razpravljali na 10,4, ko ste končali mandat. Prazne blagajne, podnebni sklad rezerviran za tri leta v naprej, neustrezni ukrepi, neaktivnost in to situacijo smo mi kot ministri nasledili. Sedaj čudežne palčke noben nima v Evropi. Niti nobena slovenska vlada ni imela v preteklosti tudi mi si ne domišljamo, da jo imamo, ampak zanašamo se pa na podatke, na znanje in želimo želimo najprej preanalizirati stvari, da vidimo točno kje smo, da naredimo anamnezo in na podlagi tega želimo cilja in ukrepati za v naprej, da naslavljamo draginjo tam, kjer se nam dogaja in to je dejansko srž celotne problematike. Tistega helikopterskega denarja, ki se je mogoče dogajal lansko leto pa deloma še letos sploh v predvolilnem času je dejansko pahnil in pospeševal inflacijo v neslutene višave in zato smo morali najprej inflacijo in ukrepe podrediti inflantornim pritiskom. Zato smo najprej ustavili inflacijo v mesecu juliju, jo stabilizirali. Dejansko sedaj imamo stabilno, smo, kar se tiče primerjalno gledano zelo na povprečju pa smo bili nadpovprečni pred tem in sedaj pričakujemo, tako kot ste vi rekli, pa bomo videli čez dva meseca smo bili uspešni, da se inflacija obrne navzdol. Jaz mislim, da se bo, tako kot ste pravilno rekli počakajmo pa zaupajmo v naše podatke oziroma v rezultate, ki bodo na koncu pokazali ali so bili ukrepi pravilni. Kaj je Vlada delala v stotih dneh oziroma v skoraj štirih mesecih? Najprej smo se lotili zelo neustrezne regulacije energentov. Res da je bila fiksna cena všečna, nizka, ampak pridelali ste dejansko več kot sto milijonske zahtevke energetskih družb pa še vedno prihajajo. Dejansko neustrezna in nekako je bil povzročen energetski **46. TRAK (VI) fosilni turizem, ki je dejansko pospeševal energetsko draginjo v popolnoma napačne višave. Ko je ta problem bil rešen, pa je bil to znotraj smo šli naprej na regulacijo cen za gospodinjstva, za ljudi, za malo gospodarstvo, najprej na elektriki, potem na plin in s tem smo ogromne stroške prihranili za ljudi. To je bila naša obljuba na volitvah in temu smo se seveda prvo morali posvetiti. Nikoli pa nismo govorili, pa tudi, če so mediji mogoče povzemali napačno kakšnega ministra, predvsem pa predsednika Vlade, in na tiste medije se potem štarta, to sem prebral v medijih, to je bilo izrečeno, to dejansko je potrebno pogledati pol v resnici bolj v oči. In smo dejansko zagotovili za gospodinjstva regulacijo cen, eno najnižjih cen v Evropi, zelo konkurenčno, znosno, seveda višjo kot pa v tistih predvojnih časih v Ukrajini, logično, to sta dva dva popolnoma neprimerljiva časa. To vsi v Evropi vejo in tudi mislim, da je čas, da tudi v Sloveniji vemo, da imamo čas, ki je bil lansko leto in čas, ki ga imamo letos in da so to drugi časi in da je treba živeti v korak s časom, iti v korak s trendom. Sprejeli smo paleto ukrepov na več tirih, delovali smo kratkoročno, zato da naslavljamo jesen in pa zimo, v katero prihajamo, da stabiliziramo najprej cenovno cenovno draginjo, hkrati želimo povečati na drugi strani oziroma zmanjšati razkorak med ponudbo pa povpraševanjem in hkrati tudi delujemo na evropskem nivoju, ker problem ni nastal v Sloveniji. Se je pa seveda prezrcalil v Slovenijo. Slovenija sama tega problema zase ne more reševati, tako kot tudi Nemčija ga ne more zase reševati. In to danes vedo. Zakaj vedo? Ker je bil naš predsednik Vlade meseca junija na vrhu predsednikov vlad na Evropskem svetu aktiven, da se nam bliža energetska kriza, če ne bomo ukrepali. Nimamo še energetske krize, lahko pa se nam približa in mi želimo zdaj pred krizno preventivno delovati, da preprečimo visoko inflacijo, da preprečimo visoke cene in vse to smo že počeli. Seveda lahko gledamo kozarec, ki se nam je polnil, ne vem, najprej na tretjino, na četrtino oziroma na polovico, na tri četrtine. Ja, nismo še pa deset procentov segmentov industrije pokrili, tudi to bomo naredili, ne gre vse hkrati. Želimo delovati ciljno in dejansko pomoč plasirati v tiste dele družbe, ki jo dejansko potrebujejo, da ne povzročamo manjka v prihodnosti in da ne jemljemo prihodnosti svojim zanamcem, svojim mlajšim generacijam, da bodo proračuni še vedno znosni in da bomo lahko ukrepe in zeleni prehod in čisto Slovenijo imeli tudi v letu 2024, 2025 in 2026. Trije zakoni so bili sprejeti in tisti manko, ki je bil pridelan od decembra 2021 do junija 2022 smo poskušali skozi poletje, Vlada ni šla nikoli na počitnice, če so nekateri to zmotno trdili, smo dejansko predelali v tem paketu ukrepov za to, da smo nadoknadili ta čas, tako da zdaj že kopirajo naše ukrepe nekatere države članice, ki so bile do junija pred nami in so mogoče malo zaspali. Ampak nisem za to tu, da se bi hvalil, daleč od tega, ker so situacije tako nepredvidljive tako ne pod nadzorom, ne samo regije, tudi Evropska unija se je znašla v nekem primežu, da je treba res biti zelo aktiven na evropskem nivoju, ker samo vseh 27 držav članic bo lahko našlo skupno evropsko rešitev, kot pa da imamo 27 določenih rešitev, h kateri mogoče nek bivši blok je nagovarjal. Ne bom ponavljal, kaj vse smo sprejeli, od dodatkov, od draginjskih do takojšnje pomoči gospodarstvu v višini 40 milijonov, pa zdaj smo na Vladi sprejeli včeraj nov zakon, kjer bomo to podvojili in to že za letošnje leto, pa vemo, da letošnje leto gospodarstvo v veliki meri nima visokih cen energije, imajo določene družbe, pa vendar

Zakaj pa delujemo ciljno. Da pomagamo ranljivim odjemalcem, da zaščitimo odjemalce, tisti ki potrebujejo pomoč, tudi podjetjem, malo gospodarstvo, srednje velikim podjetjem in zdaj seveda tudi potem velikim podjetjem, tisti, ki imajo večjo porabo. S tem smo tudi lansirali v javno obravnavo uredbo o energetski revščini. Mislim, da malo držav članic je to uredbo sprejelo. Mi imamo v javni obravnavi, zelo blizu smo tudi medresorski uskladitvi, ravno zaradi tega, da si damo ustrezno pravno podlago, da bomo še bolj učinkovito naslavljali tiste sloje družbe, ki so bili prezrti zdaj v naslednjih oziroma v preteklih dveh letih, ker ni bilo ustrezne zakonodaje. Jaz ne vem zakaj tega ni bilo narejeno v preteklih dveh letih, ampak žal, žal smo tudi ta manko morali nekako kompenzirati. Kar se tiče priporočil, se bom osredotočil na točko 1 in pa na amandma k 1. točki. Mediji že dostikrat govorijo, vsaj tisti, ki so resnicoljubni, da smo zelo aktivni na evropskem nivoju, in da tukaj res se zelo veliko dogaja. Zelo blizu je sprejem uredbe. Naslednji teden v petek imamo ministri, ki so pristojni za energijo, ponovno izredno srečanje in verjetno ga bomo imeli do končnega vrha v oktobru, 2022, ko imajo predsedniki vlad še eno srečanje za to, da je treba v več interakcijah nasloviti ta evropski, vseevropski problem. Ostalo pa delamo še pod tirom, vzporedno tudi še v Sloveniji, zato da zagotovimo znosne cenovno konkurenčne pogoje vsem delom gospodarstva v Sloveniji in tudi seveda družbi. Kaj smo uspeli do zdaj narediti? Uredba že vključuje to, kar smo želeli. 2. septembra, mislim da je bila, so se dogajali ekscesi na borzi. To je bil petek. 4. septembra, v nedeljo, je Slovenija poslala predlog rešitve, na to opozorila. V nedeljo. In takrat smo zbudili celotno Evropo, da stvar pri političnih odločevalcih, ki je bila nekaj časa pod radarjem, da je prišla na radar in da smo začeli sprejemati predloge in pa izhodišča za naslovitev vse evropske težave. 9. 9. je prišlo do izrednega srečanja ministrov, kjer smo sprejeli mislim, da točno 18 ukrepov. Uredba prejšnjo sredo in mislim, da bomo uspeli. Trudimo se maksimalno v tej meri, da bi bila nova uredba sprejeta naslednji teden v petek, kjer bi večino teh težav naslovili. V kolikor ne bomo, bomo še tiste težave do 22. oktobra reševali. Seveda so pa na nacionalnem nivoju določene specifike. Vsaka država članica ima svoje specifike in to je treba spoštovati. Ključno je, da glavnino težav zamejimo na evropskem nivoju. Tudi sestanke smo imeli z opozicijo in cenim vašo roko, ki je bila dana mogoče en mesec nazaj. Upam, da je bila iskrena. Imeli smo, predsednik Vlade sklical sestanek z vsemi poslanskimi skupinami, tudi z opozicijo, kjer smo predstavili interventno zakonodajo. Interventni zakoni so bili dobro sprejeti. Hvala vam za ta napor. Tudi dialog, ki smo ga imeli z določenimi strokovnimi skupinami, mislim, da je bil dovolj dober in vsaka ideja, tako kot je bilo rečeno danes večkrat, je dobrodošla in jo vsekakor bomo sprejeli. Nikoli nisem deloval ozkogledno. Zdaj je res čas, da je treba delovati vključevalno, povezovalno in dejansko sprejeti vsako dobro rešitev. Jaz mislim, da je energetska kriza, če se bo res zgodila, pred vrati in ne bo ločevala na leve in desne. Rešitev so obnovljivi viri energije. Tudi to je bilo obelodanjeno, ampak veste, če vzameš najprej tri mesece, to je četrtino letnega zneska, kot če imel plačo pa hodil v službo pa bo hotel investirati, ne ne gre. Treba je biti konsistenten v svojih politikah, v svojih ukrepih in tukaj ke bil lansko leto dan eden največjih avtogolov slovenske energetike, ampak žal ne strokovno povzročen, politično povzročen. Poskušamo reševati pa ta zaostanek,

kar pomeni, da bo treba ta denar, ki je bil lani njim odvzet, vrniti, spet nova težava, ki jo bo morala ta Vlada se z njo soočiti. Ampak spet ni ta Vlada je povzročila pretekli greh, ampak tudi to bomo rešili. Imamo rešitve tudi za ta del. Ampak obnovljivi viri energije so res rešitev, ne samo, da je to populistično reklo, morali bi biti, danes imamo manko tega in vsi vsi vemo, da iz danes na jutri ne moremo umestiti v prostor zelo veliko elektrarn in zato vemo, da se nam dogaja tako imenovana razpoložljivostna kriza. To je pa tista katera, ki je že. Danes sem slišal od nekoga, da to šele prihaja. Ta je že. Ta je bila že lani, ta je bila že predlani in se je premalo naslavljalo. Tudi z odvzemom omrežnine se je samo še pospešilo v napačno smer, ker se je premalo investiralo. In danes se soočamo, da ljudje, ki želijo sami sebi pomagati, čakajo v vrstah za priklop sončnih elektrarn po šest mesecev, ravno iz mogoče iz tega ukrepa, kjer so se vrste podvojile oziroma potrdile, ampak tudi to bomo poskušali rešiti in smo že dali v javno obravnavo v petek zakon o hitrejšem umeščanju čistejših projektov v prostor, ki jih seveda ne bo primo iz jutri na, pa tudi ne naslednji mesec, pa tudi ne čez dva meseca, ker pač imamo parlamentarno proceduro, ampak srednjeročno pa definitivno, da bi naslednjo zimo problem bil manjši, lažje rešljiv in da bi seveda državljanom in državljankam omogočili

Ja, jaz se zahvaljujem ministru, da smo vrgli nekako debato v bolj strokovne vode, da je povedal neko, lahko bi rekel, svoje rešitve, ukrepe, ki bi jih naj peljali. Zdaj tisto, kar je ključno pri zadnjem vašem izvajanju, mene res zanima, analitiki govorijo, da bo Slovenija potrebovala v naslednjih petih letih glede na prehod iz fosilnih goriv, predvsem govorim na področju ogrevanja na toplotne črpalke, v elektro mobilnosti, da uporaba Slovenije približno 20 teravatnih ur električne energije. S čim bomo to minister nadomestili, ob dejstvu, da gledam, recimo, svojo fotovoltaično centralo doma, gledam njen letni diagram, ob dejstvu, da ponoči te elektrike ne proizvaja, ob dejstvu, da je proizvodnja v poznojesenskih dnevih približno ena petina proizvodnje, ob dejstvu, da fotovoltaična centrala dela približno tisoč petsto ur na leto. Mi smo pred nekaj leti že, pa kar večkrat sem, tudi vam enkrat še, ko ste bili državni sekretar, ko je bila ena razprava tudi obnovljivih virih energije, govoril o pomanjkanju neke ideje znotraj obnovljivih virov. Danes sem pokazal miks Nemčije tudi znotraj obnovljivih virov, kjer igra recimo biomasa, veliki del. Biomasa v Sloveniji približno zgnije v slovenskih gozdovih za milijon kubikov biomase. Nadaljevanje vetrne elektrarne, mislim, da bi bila predolga razprava, da bi razlagali zakaj določene opcije, civilna združenja ne dopustijo vetrne elektrarne, ki so stabilne in lahko nadomeščajo fotovoltaiko, recimo ravno v nočnem času in tako naprej. Torej, na področju geotermije pa, glejte, Nemčija v tem trenutku pripravlja veliko daljinsko ogrevanje Dunaja, mislim Münchna. Na Dunaju so zvrtali vrtino, 3 tisoč metrov, v tem trenutku poteka, ki jo bodo priklopili na daljinsko ogrevanje Dunaja. Hamburg dela približno isto vrtino na približno isti globini. V področju Baden-Württemberga in pa področju Bavarske, mislim, da se gradijo tri do štiri geotermalne elektrarne. Največja vrtina, ki se izvaja na 5 tisoč 500 metrih. Hrvati, kot veste, upam, da ste si že pogledali, da si boste lahko gremo skupaj,

da ne govorim, kjer se postavlja fotovoltaika. Upam, da ne tako kot v Nemčiji, kjer so urinirali celo vrsto dežel na poljih sedaj vidim, da kar na bregovih in tako naprej. To je naslednji problem in ravno problem velikega dela fotovoltaike v nemškem miks energetskem je nakazal torej te probleme, kjer so na drugi strani mogli izravnavati to energijo, ko je ni bilo s hladnim zagonom preko plinskih termoelektrarn. Minister, tu me zanima vaš pogled kako bomo mi ob dejstvu, da bomo izklopili sistema približno leta 2032 našo termoelektrarn na premog, ob dejstvu, da v svetu se gradi novih tisoč tristo termoelektrarn na premog,

in o tem, lahko bi rekel, delno zgrešenem nemškem modelu, kjer sedaj želijo po tisoč milijard investicij v njihovo, lahko bi rekel, tranzicijo, jih čaka tisoč milijard lahko bi rekel novi projekt kako to energijo shraniti. Sam sem prepričan, da preko številnih akumulatorskih celic te gigavate ne moremo shraniti in to je iluzorno razmišljati. Nemčija seveda razmišlja preko elektrolize predelovati vodik in tako to energijo shraniti preko vodika, ampak ta investicija se šteje v štartu približno na petsto milijard, na dolgi rok pa več kot tisoč milijard. Tako da to bo ceno energije v Evropi izredno dvignilo. Bes čas so imela recimo gospodinjstva v Nemčiji že v zadnjih letih povprečno ceno elektrike recimo vezana na približno 35 centov na kilovatno uro, približno 2,5-kratnik cene Slovenije in toliko je stal nemški tranzicijski model energije Sedaj vas kot inženirja sprašujem, z vami lahko razpravljam, sedaj kolegi ne bodo razumeli prvega ali pa drugega Kirchoffovega zakona. Mogoče so imeli v šoli so slišali za OMO zakon pa še tisti, ki so ga slišali v osnovni šoli je bil vezan samo na OMSKA bremena. Kot vemo tudi OMO zakon za kapacitivno ali pa induktivna bremena ne drži, ne upošteva nekih konstant in nista toliko in napetost sorazmerna. Zato mogoče malo bolj strokoven pogled vaš, s čim bo se Slovenija recimo v roku desetih let, s katero energijo bomo imeli ta sistem stabilen, konkurenčen, po konkurenčnih cenah in s katerimi v tem miksu virov energetske proizvodnje bo Slovenija recimo operirala v vaši viziji recimo razvoja slovenskega energetskega omrežja? Najlepša hvala za odgovor, gospod minister.

na žalost nimam toliko časa, ker boste mi pol očitali v ponedeljek, da zakaj nisem kakšen klican na Evropo naredil, ker tam se problemi rešujejo. Je pa fajn, da je diskusija strokovna in da je čim bolj ciljno naravnana. Sedaj seveda na eni strani izpeljujete debato kaj je ponoči, ne, ampak jaz mislim, da oba dva veva, da vsi deli Evrope niso enako osvetljeni. Ravno tako tudi sonce ne sije povsod enako, da ne govorim, da lahko one čez čezoceanske daljnovode, ki imamo danes tudi že obstoječe lahko povežemo Afriko, ki je v drugem delu dneva osvetljena kot Evropa, ampak treba je imeti vizijo za naprej in danes delati korake za to, da bo rešitev 2060, 2050 dejansko na mizi. Jaz ne bi bil aktiven, da Sonce ni rešitev, sonce je rešitev, ker je edini vir, ki je neskončen, edini. Povejte mi, kateri vir, ki je obnovljivi vir je neskončen pa hkrati najcenejši. Ga ni. Torej zavirati sonce, ker vemo, da v prihodnosti bomo imeli tehnologijo za shranjevanje, jo imamo že danes. Ni še konkurenčna tako kot želimo pa tudi to se že dogaja. Imamo premikajoče baterije, imamo stacionarne baterije, imamo naravne baterije, imamo naravne hranilnike, če vse to pokombiniramo, ampak težava je v tem, da smo bili v preteklih letih premalo ambiciozni, premalo aktivni na vseh teh tehnologijah, ko se bo to sestalo v prihodnosti. Če imamo vizijo, je sonce rešitev. Seveda moramo imeti tudi ostale vire, črpalne elektrarne, naravni hranilnik, hidro proizvodnjo v dovoljenih mejah, da ne degradiramo področja, da rešimo podtalnico, da hkrati rešimo z večnamenskostjo obeta tudi namakalnost v kmetijstvu. To so povezljivi ukrepi in so za geotermijo, katero vem, da ste strokovnjak, ampak pri geotermiji ravno zdaj mislim, da se izvaja ta projekt v roku parih mesecih, mislim, da bomo lahko rezali trak, prvo geotermalno elektrarno v Sloveniji. Tudi ta projekt smo zagnali. Tako da so ideje, ki so na mizi in ne smemo delovati omejevalno. Odpreti moramo prostor in delovati na večih delih, zato da bomo lahko v prihodnosti vse to skupaj zložili in imeli obnovljive vire energije, ki bodo seveda čisti, ki bodo nedegradujoči nedegradujoči do okolja, hkrati pa seveda, da bomo imeli prebivalstvo daleč najnižje cene in da bomo trajnostno naravnana družba. Ampak ne smemo pa čakati danes, ker ko bo tehnologija se pojavila v prihodnosti, bo

Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Pa prej je bila strokovna razprava, moram reči, z obeh strani, tako da jaz bi morda se vrnil nazaj, glede na to, da je bila danes že večkrat izpostavljena tudi očitek, da je inflacija, ki se je zgodila, nekako pridelala ta Vlada, naj še enkrat jaz jasno povem. Tudi iz njihove tabele, torej opozicija, ki je pripravila to zahtevo za sklic seje, se izkazuje, da je od oktobra 2021 pa do junija 2022, ko je prevzela ta Vlada vajeti, inflacija skočila iz 3 na 10,4. To je prav, da se še enkrat poudari. In če se vprašamo in če smo ugotovili, da je kriza pričela se lansko leto spomladi in če vemo, da je da je v drugi polovici lanskega leta Slovenija pod Vlado sedajšnje opozicije predsedovala Evropski uniji, potem vemo kdo bi lahko takrat vplival na Evropsko komisijo, da bi se situacija lahko popravila, pa se to ni zgodilo. Danes smo govorili o bistroumnih nesmislih. Jaz ne vem, če so bistroumni nekako, ampak nesmisli so zagotovo. In sicer, če se pričakuje, da se torej višje zneske pomoči gospodarstvu in kmetijstvu pri nakupu vseh energentov. Predlaga se pomoč gospodinjstvom, da se razdeli vsem ljudem. Pričakuje se davčna znižanja, tako DDV na energente na nižjo možno stopnjo, potem pa še, da se ohrani v prejšnjem mandatu sprejeto poviševanje splošne dohodninske olajšave. To so nesmisli, ker vsi vemo, da je to že tako velika finančna luknja. Če bi se to vse upoštevalo, kar so nekako priporočila potem v temu dokumentu, potem bi bila ta finančna luknja še veliko, veliko širša. In če globalno pogledamo stvari, pripravlja se rebalans za 2022. Padajo amandmaji. Povprečnina je višje za 90 evrov. Potem razni lokalne investicije posameznih poslancev, ki bi na ta način v nekako si pridobili boljšo volilno bazo, lahko ugotovimo, da pravzaprav tukaj ni cilj blagostanje vseh ljudi. Gre za cilj uničenja države, če bi vse to, kar ste predlagali, sprovedli. Jaz vem, da vam ni cilj uničenje države, zagotovo ne. Vam je cilj blagostanje, vendar je vam cilj tudi uničenje trenutne Vlade in to je tisto o čemer se lahko pogovarjamo. Seveda razlika v inflaciji se dogaja po posameznih državah, zaradi tega, ker je tudi v vsaki državi drugačen gospodarski cikel, tako po velikosti kot tudi po trajanju. In enkrat je nekdo višji, prej smo slišali gospoda Kranjca, ki je povedal kje, kdo ima trenutno najvišjo inflacijo16 % in tako naprej. Jaz sem danes slišal tudi v v predstavitvi stališč, in ko slišim, da je bilo storjeno v tej Vladi bistveno, bistveno premalo, ne morem mimo tega, da pa prejšnja Vlada ni opravila domače naloge glede izvajanja kohezijske politike 2021-2027. Ni bilo niti partnerskega sporazuma. Prav tako ni bila dorečena višina prenosa sredstev s socialnega sklada za regionalni razvoj, kaj šele, da bi tekli ti programi ali pa pogovori o teh programih. To je sedanja Vlada v treh mesecih naredila. Zato spoštovani, jaz razumem vašo skrb za to, vse skrbi. Nihče ne ve kaj se bo še zgodilo, kako se bo obrnila energetska kriza, (nadaljevanje) pustite tudi nam, tudi mi imamo strokovnjake, trenutno vodimo Vlado, trenutno se, bom rekel, ukvarjamo s temi težavami in izzivi in verjamem, da nam bo tudi uspelo.

Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Danes bi to sejo v kontekstu politične antropologije, ki je ena podveda v politologiji vpisu kot politični ritual. Na eni strani je ta politični ritual, tako kot je prej kolegica Nataša povedala, nagovarjanje, mobilizacija volivk in volivcev za lokalne volitve, na drugi strani je pa, kot ste tudi že sami v uvodu, v stališču povedali, da gre pravzaprav samo na reakcijo ob stotih dnevih Vlade. Bi pa rekel, da gre za tukaj za še nekaj bistveno širšega. Gre za to, da vidite kako ta Vlada deluje in vas je pred učinkovitostjo, stabilnostjo in prisotnostjo na terenu te Vlade strah. Zakaj? Ker v zadnjih petnajstih letih take vlade kot je ta, enostavno še ni bilo. Ta vlada ne da rešuje samo ta skupek kriz, ki je nastal, ampak poleg tega še strateško rekalibrira pomen te države. Jaz razumem, da so bile pretekle levosredinske vlade takšne in drugačne in celo v veliki meri se s kritikami, recimo temu opozicije na prejšnje levosredinske vlade celo strinjam. Imele so svoje težave, bile so premalo operativne, bile so premalo strateško naravnane, bile so premalo, karkoli prisotne na terenu, karkoli bomo dajali. Premalo tudi proaktivne na evropskem parketu. Drži. Ampak mislim, da imate vi problem, ker se zdaj po stotih dneh Vlade dr. Roberta Goloba zavedate, da ta Vlada in ta koalicija je neizmerno trdna in je neizmerno proaktivna na vseh področjih, in vas je strah, da nikoli več ne boste prišli na oblast. mene bi bilo tudi. Pa gremo naprej na ukrepe, ki ste jih predlagali. Zdaj v osnovi kaj povzame vaše ukrepe? Povzame stvar, ki jo vidimo v poročilu odbora, ki jo je zagovarjala Vlada, torej sprejemanje širokih in neustrezno ciljnih ukrepov, ki bi prinašali koristi najširšemu krogu upravičencev, je lahko všečno, a manj primerno in bi lahko v trenutnih razmerah visoke negotovosti že srednjeročno delovalo neugodno za ravnovesje in vzdržnost javnih financ ter posledično na splošno blaginjo prebivalstva. Zdaj, naši ukrepi, ukrepi te Vlade, te koalicije so premišljeni, ciljni, strukturirani in ažurni. Treba jih je jemati kot celoto, ne enega posebej, ampak vse kot nek skupek strategije in rešitev spopadanja s temi vsemi krizami, ki so energetska, je tudi podnebna kriza in to, da je suša, to da je bila letos suša, to je stvar podnebne krize. Dajmo poimenovati stvari tako kot so. Suša, ki je potencirala energetsko krizo, ni nastala kar od nekod. Organizacija dela Vlade pri spopadanju s to, z vsem tem skupkom težav, je izrazito metodična, ni pa vodena centralno. To pomeni, da se v procesu sprejemanja ukrepov ta Vlada izrazito posvetuje z vsemi deležniki, tudi z opozicijo. Pomislite, kako smo sprejemali ukrepe v kovidni krizi. Tam ni bilo nobene opozicije, tam niti ni bilo strokovnjakov. Tam je bila samo politika. Zdaj imamo pa mi strateške svete, problemske skupine, gospodarske koordinacije, itd.

vse skupine, ki jih določena tematika zadeva. Kaj vse smo sprejeli? Ponovna uvedba regulacije marž trgovcev na bencinskih servisih zunaj avtocest in sprostitev marž in cene na avtocestah, začasna odpoved prispevkov za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije, ki se nanašajo na uporabo dizelskega goriva, zagotovitev najnižjih možnih trošarin za gorivo, zvišanje potnih stroškov, zvišanje zneska povračila trošarin javnim prevoznikom, omejitev najvišje drobno prodajne cene električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, ohranitev znižane trošarine za električno energijo, znižana davčna stopnja DDV za električno energijo, prvi paket pomoči za gospodarstvo v vrednosti 40 milijonov, pomoč v energetsko intenzivnim podjetjem, pri katerih je znesek pomoči prav tako /nerazumljivo/ na 2 milijona evrov in energetski dodatek za prejemnike DSP in varstvenega dodatka. In danes po tej seji sprejemamo še dodatne ukrepe še na področju otroškega dodatka in vse to moramo gledati kot celoto. Poleg tega pa, da Vlada dela in rešuje to krizo, pa se zraven ukvarja z dnevno političnimi zadevami, z zunanjepolitičnimi zadevami, strateško …/nerazumljivo/ državo in še z opozicijo. Naši koncepti slišali, niso helikoptersko usmerjeni. Jaz mislim, da znotraj razprave sem ugotovil, da razumevanje tega, kaj je helikoptersko razdeljevanje denarja v opoziciji ne razumete čisto dobro v tem smislu, da absolutno niso bili vsi vaši ukrepi v prejšnji Vladi helikoptersko razmetavanje denarja, ne. In na drugi strani ne razumete, da v nekaterih primerih je to helikoptersko razmetavanje primerno, na primer pri turističnih bonih, tisto je bilo okej, ker so bile makro, finančna slika je bila bistveno drugačna, zunanje okoliščine so bile bistveno drugačne in je bilo za tiste okoliščine helikoptersko razmetavanje denarja primerno in je imelo tudi svoje efekte. Zdaj, kaj sem pa danes prebral na enem portalu, bom kasneje povedal na katerem portalu je to, da če bi mi danes sledili vašim ukrepom in šli v to neciljano razmetavanje denarja, bi se zvišala inflacija še dodatno. A veste na katerem portalu sem to prebral? Na Novi24. In eden od vaših dežurnih ekonomistov je par let nazaj, ko je pisal o helikopterskem razmetal denarja, rekel, da moramo zelo paziti, ker zelo hitro lahko vpliva na inflacijo. Ali si res tega želim, v tem času, da še dodatno višamo inflacijo s tem, da ne ciljno razdeljujemo ta denar. Zdaj mogoče spet eno fus noto bom tukaj dal, helikopterski denar je načeloma, bom malo politično, ekonomsko, teoretsko povedal, to je koncept, ki ga je, prvi v svojih teorijah utemeljil Milton Friedman. To je arhitekt neoliberalizma, čigar ideje so bile tako nevarne, dajte pogledati kaj se je v Čilu zgodilo. Jaz mislim, da moramo tu zelo paziti. Se strinjam, da včasih da včasih v političnem prostoru preveč vpletamo z nekimi besedami, ampak to so nevarne stvari. Če grem na eno stvar, ki ste jo znotraj razprave veliko omenjali.

tiskovin oziroma novinarskih hiš na področju mednarodne politike je zapisal takole: Slovenski premier Robert Golob je na junijskem zasedanju vrha Evropske unije v Bruslju 15 minut govoril o energetskih težavah Evrope. To je bilo izjemno, saj je bil to njegov prvi evropski vrh doslej. Običajno novinci najprej večinoma poslušajo, če sploh govorijo, so zelo kratki. Še bolj zanimivo pa je, da je Robert Golob nastopil tudi v imenu Belgije, Nizozemske in Luksemburga. To je storil spretno in z avtoriteto, so kasneje povedali diplomati.« Naslov članka se pa glasi: »V vojno v Ukrajini osvobaja Srednjo Evropo, države v regiji, zaradi vojne končno postaja polnopravne članice Evropske unije.« Torej, o našem premierju se ne piše kot o grdem račku Evropske unije ali izgubljenemu otroku ali kako smo že v svetovnih medijih brali, ko je bila prejšnja vlada, ampak se mu piše kot o nekom, ki je svojo proaktivno držal že na prvem zasedanju sveta, 15 dni po tem, ko je postal premier oziroma ne, ko je bila izvoljena vlada, premier je bil en teden prej, da je že odločilno vplival na pogovore na Evropskem svetu. Zdaj, če gremo še na eno stvar, ki ste jo danes v razpravi trikrat, mislim, da omenili, dvakrat v SDS-u in enkrat v Novi Sloveniji, tisti članek iz The Economist. Zdaj, to je eden od teh vaših glavnih, teh piar momentov, ki jih probate naprej poriniti, ampak dajmo pogledati zadnji članek na Economistu o Sloveniji. Bom sam naslov prebral, ga bom pol prevedel: »With a pro-Orban prime minister gone, things are looking up in Slovenia.« A rabim prevajati? Mislim, da ne. Zapisali so v zadnjem članku na Economistu, drsenje v avtokracijo se je končalo. To je The Economist, zadnji članek, omemba Slovenije. Druga stvar, kar se tega članka tiče, na Economistu je, kar je takratna opozicija in del desne koalicije opozarjal, da niso imeli enostavno v tistem članku na Economistu zadostnih in ustreznih makroekonomskih številk in bi mogli tiste napovedi tam popraviti. tretja in meni najljubša stvar v kontekstu Economista, ki ga jaz tudi kar redno prebiram sta pa dve stvari, ki sem jih spet na vaši bibliji, na Novi 24 prebral in to, da je to je bilo pa dva meseca preden je ta članek izšel, da je Economist, nekoč ugledni časnik in pa da se grejo novinarski aktivizem. To ste napisali na vašem mediju. Zdaj, enkrat ga navajate kot referenčni vir za vse dobro na tem svetu, na drugi strani pa vaši mediji pišejo, da gre tukaj za nekoč ugledni častnik oziroma nekoč ugledno, ss celo trobilo napisali. Zdaj tu se bo treba odločiti ali je to referenčna literatura ali je to levičarsko aktivistično trobilo. Ker težko je to kombinacija. Mislim, argumenti vam grejo tako po zlu. Da zaključim. Vlada je na mednarodnem prizorišču postala oziroma predsednik vlade in minister za infrastrukturo sta globoko spoštovana akterja, ki nista samo postala pomembna vsebinska igralca, ampak osrednja tvorca energetske politike. Jaz imam to srečo, da v okviru svojega parlamentarnega dela, sem že nekaj potoval po po Evropi in povsod, ampak povsod parlamentarci iz drugih parlamentov vedo, kdo je naš premier, vedo, kaj je naš premier in od njega iščejo rešitve in od njega pričakujejo rešitve. To je priznanje slovenski mednarodni politiki. Še enkrat ponavljam to kar sem začel. Ta koalicija je najtrdnejša koalicija v zgodovini, če citiram našega premierja, ta vlada je najtrdnejša vlada v zgodovini Republike Slovenije in ne skrbite, vse bo v redu. Najlepša hvala.

zelo dobro poslušati argumentacijo mlajšega kolega. Torej sedaj ne smem navajati tega vira, ker je nek novinar nekega medija nekoč napisal, da pač je to nerelevanten vir, vsaj tako je to povedal. Poglejte, jaz zbiram, jaz sem Franc Breznik, jaz izbiram vire, ki se mi zdijo relevantni, in če je kaj narobe, morate se na mene obrniti tudi s statistiko, s tistimi zadevami, ki se tičejo današnje seje. Tako da, poglaviten krivec sem jaz osebno. Jaz prevzemam odgovornost za slajde, ki so bili, ali je to ponaredek, kot je kolega rekel, da zavajam. Veste, jaz sem šel gledat ali smo mi dali prave statis… Seveda smo dali. Ja, je bila, kolega, junija je bila inflacija 10 % in sicer štiri. Samo med tem časom uskladijo marsikaj. Aprila so bile volitve, bile so napovedi popolnih sprememb v Sloveniji, da bo vse dobre ukrepe ukrepe Golobova Vlada ukinila, da bodo čiste, da bodo celo naredili analizo vsega kadra, ki je bil v tem času zaposlen v / nerazumljivo/. Tudi to vpliva, tudi to vpliva na makroekonomijo. Tudi to vpliva na vsakdanje odločitve ljudi. Zakonitost trga, spoštovani kolega, vidim, da ste že dolgo ostali nekje v socialističnem samoupravljanju, od vsega začetka, glejte, je pač takšna. Slovenija je del globalnega trga, Slovenija nima zaprtih meja prihod kot pravijo, kapital je plaha ptica, kot je rekel nekoč Arhar, vpliva tudi na to. Tudi na spremembo Vlade. Tudi v tem medobdobju se dogajajo marsikatere spremembe, marsikateri dvigi, ki so vezani ravno na to, da prihaja nekdo. Primer recimo dviga, znižanja plače ali pa znižanja olajšave v dohodninskih razredih, zvišanja davkov od dohodka pravnih oseb, zvišanje recimo primerov najemnin, itn., itn., da ne razlagam. Uravnilovka, ki jo počnete v tem trenutku, izgon, lahko bi rekel dobesedno priprava na izgon najbolj sposobnih ljudi iz te države. Pred sabo… Ob tem, da je inflacija pobrala plače, lahko bi rekel, upokojencu, prihranke v bankah, itn. To so pa relevantne zadeve, ko govorimo o ukrepanju ali pa neukrepanju. In predvsem pa o teoriji argumentacije. Jaz ne morem biti za nekoga, kar je nekdo napisal. Jaz nisem njegov odvetnik. Jaz sem samostojna oseba, poslanec Državnega zbora, ki je bil dolžan pripraviti ali pa pripraviti del osnutka za to sejo in to sem naredil. Tako d,a če je karkoli narobe, krivca najdete, evo, na tej strani, v imenu Franca Breznika. Najlepša hvala.

Lahko bi začela z naštevanjem, znižanja DDV, energetskega dodatka, zamejitve cen električne energije, zemeljskega plina. Pa ne bom zato, ker je moja kolegica Nataša Avšič Bogovič že tako dobro opredelila katere ukrepe je Vlada sprejela, s kakšnim namenom in pa opredelila se je celo do vseh priporočil, ki smo jih danes dobili na mizo in o njih razpravljamo. Jaz sem ponosna, da v Gibanju Svoboda prihajamo iz različnih strokovnih vrst, se naših ekspertiz in pomanjkljivosti zavedamo in v bistvu v teh potem razpravah si primerno to delo porazdelimo, ko pa nečesa ne vemo, smo kritični, se pravi, pozanimamo, ne razpravljamo kar tako na dolgo in povprek. To se mi zdi res pomembno, ker s premalo informacijami in strokovnega znanja zavajamo volivce, kar pa ni odgovorno. Torej res priporočam razpravo kolegice Nataše, za specifične odzive na vsak posamičen predlog, ki je danes na mizi. V moji razpravi, pa bi poudarila dve temeljni stvari glede delovanja te Vlade, ker mislim, da tudi sami stojita za to, zakaj, da teh priporočil ne bomo podprli. Najprej delujemo na pravni podlagi.

Ne bomo vsi dobili energetskega dodatka, kot je izpostavila tudi moja kolegica in me prav zanima odziv, ali mi res mislimo, da mi z našo plačo si zaslužimo energetski dodatek, ki je namenjen temu, da plačujemo položnice. Torej ne, ne bomo dobili vsi enako, kot smo dobili študenti, vsi 150 evrov. Tisti, ki so res potrebovali za preživetje, si s tem niso dejansko mogli kriti vseh stroškov, drugi pa smo pač samo dobili še neka dodatna sredstva, ki niso bila namenjena preživljanju. Sprejemali bomo ukrepe za tiste, ki jih potrebujejo, s tem, da se bomo zavedali, kot je bilo poudarjeno s strani ministrstva, da moramo shajati tudi v prihodnosti in moramo vseeno imeti v mislih proračun. Dajati več ne pomeni, da bolj pomagamo ljudem. In to želimo s ciljnimi ukrepi doseči. Podala bi tudi način komuniciranja, ki je spoštljiv, je premišljen s strani Vlade in koalicijskih poslancev, kljub temu, da smo dejansko v izrednih razmerah, kjer bi lahko bilo komuniciranje manj primerno. Ampak verjamem, da vzbuja in ponovno vzpostavlja nek mir med našimi državljani in državljankami. Torej v teh prvih 100 dneh in še nekaj Vlade smo dejansko pokazali, da delamo to, kar govorimo in kar smo govorili tudi med volilno kampanjo, da spoštujemo pravno državo in postopke, vlagamo zakone tudi za interventne ukrepe in da sprejemamo ciljne ukrepe, ki naslavljajo tiste, ki so najbolj ranljivi, splošne pa za tiste področja, kot je recimo DDV, kjer je primeren ukrep tudi za splošno populacijo. Posebej sem ponosna tudi glede našega ugleda v Evropi in da se, da Slovenija tukaj res aktivno sodeluje pri politikah. Ni samo en odločevalec, ki se odloča po večinskem mnenju velikih evropskih držav, ampak dejansko vsebinsko prispeva, nas spoštujejo. Premier je že na prvem nastopu govoril ne samo v imenu Slovenije, ampak tudi drugih evropskih držav, na to sem izjemno ponosna. In vidi se, da imamo res Vlado, ki jo tvorijo strokovnjaki. Sodelovalni duh pozdravljam, ki ga je izpostavil tudi moj kolega Gregorič in zato teh predlogov ne bom podprla, bom pa gledala v prihodnost z upanjem, da bomo v sodelovanju še naprej tako na najvišjem nivoju kot med poslanci spremljali ukrepe, da bomo državljanom olajšali ta čas draginje. Hvala.

Zanimiva in pa pestra debata, precej tudi politično obarvana, ampak škoda, ker so bile danes vrste predlagateljev relativno prazne in da tudi nekdo, ki je trikrat vodil Vlado, dvakrat Evropo, še vmes, prej kdaj tudi v Jajce, pa tako naprej, s svojo prisotnostjo o tej debati ni dal ustrezne teže. Žal mi je tudi, ker gospoda Franca ta trenutek ni. Sem pa vesel, ker je naš minister s strokovno debato obrnil tok te razprave v Državnem zboru jasno, evidentno in pa odločilno. Ja, pogovarjati se moramo o tem, kaj je bilo v času prejšnje, mogoče tudi te Vlade, ne ne dovolj dorečenega in pa kakšna je smer in pa rešitev za naprej. To je bistveno in pa ključno. Na tiste grafe, predstavljene v uvodu, bomo relativno hitro pozabili, ker so kolegice in kolegi poslanci vse tiste trditve, ki so bile politične, politikantske, relativno hitro ovrgli. Vemo, kakšna je bila inflacija junija ob začetku nastopa te Vlade in jaz sem prepričan, da bodo številke v novembru in decembru že drugačne. Jaz ne bi očital ukrepov prejšnji Vladi. Vsako področje krize (nadaljevanje) polno neznank. Ampak iz tistih stvari, ki niso bile dobre, se je treba naučiti in jih izboljšati v preteklosti. Recimo, če rečemo primer, Nemci so se te krize lotili tudi s strukturno reformo javnega prevoza. Neka karta, ki je prej stala 80 evrov, zdaj stane tam nekje okrog 8 do 10. Posledica tega je množična preusmeritev državljank in državljanov na oblike javnega prevoza. Tudi tam so nastale, pa vemo, da to za Nemčijo ni običajno, strahovite težave z zastoji, celo zamude čakanja na vlak, ampak vidi se, da strukturna reforma bo delovala v pravo smer. In mi vsi skupaj v tej dvorani moramo iskati take rešitve. Da to zadevo primerjam s strukturno reformo manjšo, kako se je naša Vlada lotila regulacije cen goriva. Spomnim se poslanca, izjemnega strokovnjaka sicer za migrantsko problematiko in tako naprej, ki je tamle v soseščini vpil, da smo s to potezo uničili slovenski, hrvaški pa še kakšen turizem. Podatki statistike za našo turistično sezono, včeraj objavljeni, rekordni po številu nočitev, po obisku. Torej, poteza je bila prava. Kaj se je dogajalo do takrat? Ko ni bilo te regulacije cen in razlike med prostim oblikovanjem na avtocestah in izven avtocest so pri nas na stroške slovenskih davkoplačevalcev zelo ugodno tankali vsi vozniki, ki so se gibali po tem delu Evrope. Zdaj točno vemo, če poln rezervoar točiš na avtocesti je po tvoji osebni izbiri 10, 12 evrov dražji, kot če točiš nekje ob avtocesti. Za seveda tuje voznike, ki se ve, kje točijo, je zadeva rešena. S tem je odpadel tudi problem pritiska prodajalcev goriva na državo. Spomnili se boste, ob prehodu zamenjav vlad, ene in druge, je bil v zraku ali pa je na nek način morda še 50 milijonski račun in to je velik denar. Kolega Lenart je lepo povedal, da je bila zgodba tako imenovanega helikopterskega denarja s turističnimi boni v začetku zelo učinkovita, ampak potem, ko so se bližale volitve, nam je pa zmanjkalo energije, volje, predvsem pa je prevladal političen in pa ne tehten razmislek. Se vam zdi normalno in pa prav, da smo dali v ospredje kupovanje, najdražjih slušalk, konzol in še česa, da je bil krizni ukrep, da smo lahko za tiste bone izvajali prehrano v Mihelinovih restavracijah in še in še. To so pa zadeve, ki so ušle iz smeri. Zdaj pa še bistveno, ta Vlada ukrepe sprejema z zakoni. Ni prijetno, je marsikdaj dolgotrajno, ampak zagotovo je pa učinkovito. S tem pridejo do funkcije in do izraza tudi predlogi, komentarji in mnenja opozicije. Kar nekaj jih je bilo že vključenih, nekaj jih je pa še bilo. Nekaj časa je treba še pustiti kolegicam in kolegom, ampak jaz bi opozoril na še en vidik, ki ga pa običajno zanemarimo, vedno se pojavi, pa to ne vzeti izrazito slabšalno, tudi vojno dobičkarstvo, da določeni sektorji služijo nenormalno v zgodbi evropske energetike, delu tudi slovenske, vemo

Strinjam se, da pomoč po suši dobijo tam, kjer jo je bilo največ in ker so resnično potrebni. Ampak poglejte bomo mi dali te splošne helikopterske ukrepe tudi za tiste, ki so kot proizvajalci drv drva iz 60 evrov za lansko zimo podražili letos na 120. Potrebujejo pomoč države. Intervencije v kmetijstvu ne potrebujejo. Cene lesa v gozdovih so tudi super stabilne mi moramo pa podpreti seveda sisteme za proizvodnjo peletov, za povečano uporabo biomase in še kaj in seveda dodati spekter ukrepov, ki jih je za prihodnost od sonca naprej pa do shranjevanja energije omenil naš minister. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Jožef Jelen. Izvolite. Podpredsednica, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu! Namen današnje razprave bi moral iti pač v to smer, da nekako skupaj najdemo rešitve, da prebrodimo to krizo čim lažje in da ustvarimo čim boljše pogoje za gospodarstvo in za preživetje naših državljanov. Kot nam je znano je bila inflacija in porast življenjsko življenjskih stroškov v zadnjem obdobju precej visoka. na to so vplivale predvsem gibanje cen tako hrane, storitev predvsem pa energentov energentov Jaz mislim, če se osredotočim prav na ceno električne energije katera predstavlja v tem trenutku po mojem največji problem je v tem, da je proizvodna cena električne energije nekje v Sloveniji v teh proizvodnih obratih katere so v državni lasti ostala skoraj nespremenjena oziroma zanemarljivo visoka. Kajti, lahko bi rekel, da se cene v hidroelektrarnah iz potenciala Drave nekje okoli 20 evrov po megavatni uri odvisno pač od porečij, ki je tja tudi do 40 evrov. Cena za megavatno uro v Nuklearki Krško je nekje okoli 30 evrov ter cena v Termoelektrarni Šoštanj je proizvodna cena med 60 in sto evri odvisno pač od teh CO2 kvot. Tako da mi smo pač pred kratkim še nekje plačevali položnice

sprejela uredbo, kjer je pač omejila in določila ceno okoli sto evrov po megavatni uri. To pomeni, da bomo z novo uredbo vlade, katera je od 1. 9. dalje plačevali elektriko po dvakratni ceni. Prej je bilo velikokrat omenjeno, da je vlada pod vodstvom Janeza Janše spomladi za nekaj mesecev odpisala omrežnino. Ja, res je bilo tako, tu je verjetno tudi nastalo nekaj izpada, ampak ta izpad bi se lahko nadomestil s sredstvi iz načrta za okrevanje. Teh je bilo okoli 82 milijonov. Mislim, da je še tudi čas, da se ta sredstva porabijo, tako da mislim, da je iz tega naslova sedaj govoriti, da je bila to družba oškodovana, mislim, da ni, da ni primerno. Države so se pač različno lotile ukrepov. Naj naštejem samo nekatere. V glavnem večina držav je nekje namenila energetske vavčerje za svoje prebivalce. Kajti tako kot je v Sloveniji inflacija, je tudi v drugih državah in ta denar je nekako treba ljudem nazaj povrniti skozi druge vire. V Belgiji so uvedli energetski vavčer prav tako za sto evrov, Češka je elektriko in plin izvzela iz plačila DDV, potem je Danska uvedla toplotni ček v višini 800 evrov za najbolj prizadeta gospodinjstva. Potem bi še tu omenil Finsko, katera je uvedla poklicni dizel, to je za profesionalne voznike in s tem tudi znižala stroške prevoza. Francija je prav tako uvedla energetski vavčer za ljudi, za prebivalce, kateri imajo manj kot 2 tisoč evrov mesečno dohodka. Potem razna znižanje davkov na elektriko, pa to bi še lahko našteval, še kar veliko držav, da ne bom preveč… V glavnem, tudi če pogledamo stroškovno, recimo je Slovenija namenila za ta del po mojem najmanj sredstev. Po teh podatkih dostopnih, katere je bilo pač možno dobiti, je Slovenija namenila za ta del 229 milijonov, tu pa niso upoštevani razni razpisi, regulacije cen in trošarine. Potem sosednja Hrvaška, kot je že prej bilo omenjeno, je za ta del krize namenila 2,37 milijarde. Tudi tu določene regulacije in ukrepi niso všteti. Za Avstrijo smo že prej rekli, da je namenila šest milijard evrov za leti 2022 in 2023, ter približno dobrih 20 milijard, ter še dobrih 20 milijard tja do leta 2026. V teh dneh smo poslušali kako je Vlada in kako še bo med upravičence za energetski dodatek uvrstila prejemnike raznih pomoči. Mislim, da je po mojem ta krog upravičencev premajhen, preozek, kajti včeraj smo na Odboru Odboru za infrastrukturo spremljali oziroma nam je bilo predstavljeno poročilo o okolju Republike Slovenije 2022 in tam notri piše takole: »Gospodinjstva v Sloveniji porabijo dobro petino končne energije, od tega največ za ogrevanje. Največ sredstev porabijo za prevoz, stanovanja, hrano in za brezalkoholne pijače. V najnižjem dohodkovnem razredu sredstva samo za stanovanje in hrano predstavljajo skoraj 46 odstotkov vseh izdatkov. Poleg tega si kar dobra petina Slovencev ne more privoščiti turističnih potovanj, kar 20 odstotkov gospodinjstev težko oziroma zelo težko preživi mesec s svojimi dohodki in 18 odstotkov gospodinjstev živi v energetski revščini, medtem ko se vsak osmi prebivalec Slovenije uvršča pod prag revščine.« Zdaj, če te določene odstotke skupaj seštejemo, dobimo skoraj slabo polovico prebivalcev Slovenije, kateri bi po mojem bili prav tako upravičeni do določenih subvencij, vavčerjev ali kakorkoli jih že imenujemo. Tako smo tudi v Slovenski demokratski stranki predlagali kar nekaj amandmajev, vendar ti amandmaji niso bili sprejeti na nobenem odboru. Tako smo tudi v Slovenski demokratski stranki predlagali priporočila. Teh je pet. Ne bom jih našteval, ker so bila že velikokrat našteta, danes, ampak če želimo zajezi krizo, moramo odpraviti vzroke za njen nastanek in tu je pa še posebej to prvo priporočilo, katero naslavlja Vlado Republike Slovenije kot polnopravno članico Evropske unije, da zastopa naše interese in da se trudi oziroma da da uspe nekako spremeniti to formulo za račun električne energije, kajti če bi to nekako uspelo v Evropi se poenotiti, da se cena električne energije zniža, pa da se ti špekulativni trgi

da upa, da se energetska kriza ne bo zgodila. Zdaj žal mi ne more odgovoriti, jaz ne vem na kaj je mislila, se je mogoče zmotil ali kaj, ampak mislim, da energetska kriza je že in to kar globoko, če vidimo po ostalih državah, kako so sprejemale ukrepe.

Državna sekretarka, kolegice in kolegi! Jaz bi se dotaknil dveh tem, ki so jih sicer kolegi že pred mano kar podrobno analizirali in prva tema je izračun cene električne energije. Kadarkoli pride do te teme v Državnem zboru, poslušamo s strani Gibanja svobode hvalospeve, da imamo na vladi, bom rekel, vrhunskega strokovnjaka, kar se tiče električne energije. Ministra, se pravi, predsednik vlade je bivši predsednik uprave enega od energetskih podjetij. Ravno tako minister za infrastrukturo. V poslanskih vrstah imamo strokovnjake iz energetike. Ampak ko pridemo do te formule, nam je pa nobeden ne zna razložiti, nam telebanom, ki nismo iz energetike in bi resnično rad, da si vzamete čas in nam to formulo razložite, da jo bomo razumeli. jaz sem si vzel malo časa in sem že našel članek o Financah v mesecu marcu letos, kjer je, bom rekel, to razloženo za telebane in gre približno tako, se pravi, cena električne energije se izračunava na podlagi najdražjega energenta, ki ga v tistem trenutku uporabljamo za pridobivanje elektrike. Se pravi, ne vem, hidroelektrarne pa jedrske elektrarne ne proizvedejo dovolj elektrike, zaženemo termoelektrarne, zaženemo plinske elektrarne in potem ta dražji energent vpliva na ceno energije. Se pravi, mi ne plačujemo elektrike po ceni, proizvodnji plus neki marži, ampak po neki formuli, ki si jo je nekdo izmislil zaradi, po moje kakšnih posebnih interesov. Ampak meni to deluje približno tako, kot če bi se jaz vozil s kolesom v službo, pa bi vseeno moral plačati karto za vlak, zato ker je recimo vlak najdražji način transporta ali pa avtobus, če želite. Se vam zdi to logično? Se vam zdi prav, da o tej temi odpremo širšo razpravo oziroma tudi, da na Evropski uniji to opozorimo. Kdaj je do tega prišlo? Kar spomnite se, nekaj let nazaj je bil plin rešitelj vseh težav v energetiki in v zelenem prehodu in tako naprej, vsi smo plinske kotle noter dajali v stavbe, problem rešen. Kje smo pa zdaj?

in imamo alternativo, da se bomo ogreli, zato ker se sprašuješ, ali plin sploh bo. In gospa Sukič, vi dostikrat, bi rekel, se borite za najrevnejše. Glejte, tukaj je evidenten primer, da nas nekdo pošteno lupi na cenah elektrike in jaz bi prosil vlado, ki nas zastopa, ki nas naj bi dobro zastopala v Evropi, da na to glasno in jasno opozori in da to zadevo sesuje. Kolega Lah je rekel, formula je prezakomplicirana. Ja, nekdo jo je tako naredil, da jo itak nihče ne razume. Ampak ven pa prihajajo enormni dobički. Zdaj, kar se tiče, bi rekel, strokovnosti, mene še nekaj drugega skrbi, saj je že kolega Breznik na to opozoril. Mi smo nedolgo nazaj sprejemali zakon o poroštvu, GENI-ju, plinovodom in tako naprej. Takrat je bilo tukaj govora, da to je itak samo formalnost, saj tega itak ne bo potreba unovčevati in tako naprej. Glej ga zlomka, en teden po tem, ko vi,

da se nekaj dogaja energetskem trgu. On seveda takrat ni bil Gen-I, ampak zakaj ni na to opozoril, če je strokovnjak za energetiko? Mislim, tukaj je kar nekaj takih, bom rekel, čudnih situacij. Potem beremo Premogovnik Velenje pred bankrotom, TEŠ insolventen in tako naprej. 14 dni nazaj, ko smo sprejemali poroštva, je bilo to zgolj formalnost, s tem ne bo nobenih težav. Tako da jaz skušam biti argumentirano kritičen, kot je, kot je kolegica Pašek rekla. Jaz upam, da sem, ampak meni tukaj stvari, enostavno povedano, ne štimajo. mislim, da imamo pravico na to opozoriti. Zdaj bi se pa dotaknil še zadnje točke naših priporočil, to so pa, bi rekel, davki, kakor je rekla državna sekretarka. Ja, trenutno ni sprememb, ampak kolikor jim je meni znano, jih vi napovedujete. Minister je rekel, piše se povsod, neki predlogi so že zunaj in reči, da zmanjšanje olajšave ne bo prineslo nižjih plač, oprostite, jaz tega ne razumem. Mislim, mi enostavni, bi rekel, matematiki, se pravi, izračunaš koliko imaš plače, tako da vsak mesec pogledaš plačilno listo, koliko imaš neto, pa bi rekel poleti, ko dobiš za prejšnji let nazaj ali pa moraš doplačati in to je tvoj in tvoj dohodek. In če se bo olajšava, se pravi, s prejšnjo Vlado je bila ta olajšava dvignjena in se naj bi dvigovala do 2025 na 5 tisoč 500 evrov, rasla naj bi tudi z inflacijo, po moji enostavni matematični logiki to pomeni dvig plače, pač jaz oziroma vsi bomo imeli več v žepu. Ja, ne vsi enako. Žal uravnilovka ne funkcionira. Glejte, nekateri pač zaslužijo več, nekateri manj. to ne bo šlo skozi, ne gre v moderni ekonomiji, žal. Imajo pa vsi ljudje priliko oziroma priložnost, da se dokažejo in zaslužijo višjo plačo. Tako da rekel, uničevati oziroma negirati te namene dvigovanja olajšav, če se spomnite kaj je bila, zakaj se je to pravzaprav začelo dogajati. Gospodarstvo problematizira, da jim odhajajo, odhajajo visoko strokovni kadri, ker jih pač ne morejo plačati oziroma njihove plače pri nas ne dosegajo toliko kot oni so lahko plačani, ne vem, samo v Avstriji, čez mejo. In to je bil eden od ukrepov, da zadržimo kadre. To ni bil, bom rekel, čisti populizem za to, da ne vem, bombonjere, helikopterski denar in ne vem kaj. To je bil pač namen, da pač ljudje dobijo več enostavno. In zdaj to ukinjati oziroma zmanjševati, zdaj kolegu se je najbrž malo zareklo, ker je rekel, da dvigujete davek za oddajanje nepremičnin za to, da boste uredili trg nepremičnin.

je nam interes, da uredimo črni trg? Isto kar se tiče normirancev. Zakaj so normiranci nastali? Normiranci so nastali zato, da ljudi prepričamo, da naj prijavijo svojo dejavnost in jo zakonito opravljajo, da ne bo imel težav z računovodstvom, da bodo imeli jasno sliko.

Spet bo začel cveteti črni trg oziroma črni trg pač siva ekonomija. Zakaj bi nekdo, ki, bom rekel, je dober malar, zakaj bi si nek s. p. normirani ali pa ne vem kaj podobnega odprl, bo lahko na črno delal. Itak pravimo, da imamo premalo inšpektorje in tako naprej, pa sami veste, da je to težko vse izslediti. Tako da resnično ne razumem zakaj dobre ideje, bom rekel, rušite. In prej kolega Žavbi, pač lepo se pohvalil, kako sedanja Vlada, bom rekel, ima strokovnjake in posluša. Kaj pa je prejšnja Vlada delala? Predsednik Vlade je zbobnal ljudi, za katere, iskreno povedano, še jaz nisem verjel, da bi lahko kdaj skupaj delali,

in zdaj bomo to vse zrušili? Glejte, najmanj kar je, kot opozicijski poslanec lahko na to opozorim in povem, da se mi to ne zdi prav, odločitev je pa seveda vaša oziroma odločitev poslancev koalicije, kaj bodo storili z našimi predlogi, za katere jaz mislim da, da niso tako slabi kot jih želijo oziroma kot v razpravi čutim, da so vsi proti njim, absolutno, no, tako da… Jaz bi vam vseeno priporočil še en razmislek, no, pa mogoče upoštevajte kaj od tega, no, kar, kar sem vam zdajle povedal. Hvala.

Kar veliko vprašanj, veliko razprav je bilo in na nek način tudi manj na ta predlog naših priporočil in na nek način sem videl, da ste kar različno tudi vzeli in tudi na nek način obžalujem, da je bilo in da je tudi potrebno se vprašati, kaj je blizu, kaj je bilo za časa prejšnje Vlade in kaj je sedaj? Malo prej je ta razprava bila, ampak, jaz vam povem v enem stavku, za časa prejšnje vlade Janeza Janše so bili posluhi za denarnice državljanov, so se denarnice polnile, so bili topli domovi, so bili polni tanki avtomobilov in tudi polne denarnice. Da sedaj to razglašati kot helikoptersko, padalsko in ne vem še kako, frazo, to ni korektno. Ni korektno do državljanov, ki so s tem denarjem imeli tudi razpolago in polniti proračun in sedaj bom zavestno tudi povedal, v tem času profit, kdo vleče, so energetska podjetja in proračun Republike Slovenije in to se tudi dokazuje sedaj s, praktično z rebalansom obstoječega proračuna, kjer je jasno vidno, da je v proračun priteklo milijardo evrov več denarja. Da se ne bom sedaj na proračun spravljal, to je jutri oziroma naslednji teden, vsekakor pa lahko povem posledično na to in ta predlog tudi, ki je, ki se nanaša na davke, da ste pač povedali, da prihaja manj v proračun. Mislim, za božjo voljo, energenti so se podražili pri nekih podjetjih celo šestkratno. In zdaj, če sem že tudi prejšnjič povedal, na 10 tisoč evrov z 22 procentnim davkom je 2 tisoč šestkratno povečanje je 60 tisoč evrov, to je 12 tisoč davkov in govoriti o tem, da se gospodarstvu oziroma na računu se odbija DDV, potem nihče ne bi plačal davka, niti 2 tisoč evrov 22 procentom pol je pol nesmisel zniževati davek. Take stvari ne sprejemam, davki oziroma obveznost davka resno odbiješ, ampak na koncu meseca se obračuna z davčnimi prilivi in to so dejstva in tako mora vzeti in še enkrat poudarjam, v tem trenutku je v proračunu dosti več denarja in sorazmerni ukrepi oziroma ti predlogi, ki smo jih dali, so pravšnji in prav namen gospodarstvu. Glejte, ste omenili inflacijo in govorili o različnih številkah drugod po svetu, tudi pri nas. Samo se spomnite nazaj, dragi kolegice in kolegi, ko smo predlagali že meseca junija oziroma vložili Zakon o znižanju davkov na energente, pa ste izjavili, da je to populistično naravnano. B tem mesecu ste vi vložili prav tak zakon,

Se pravi v tem času, ko so bile na trgu, bom rekel, na borzah se osredotočili na elektriko izredno visoke cene in špekulativne. To sem tudi opozarjal na sejah odbora, kakor tudi na sejah Državnega zbora in tudi predlagal in tudi predlagali smo amandmajsko takrat se spomnite nazaj, da se bi domača proizvodnja električne energije namenila za domači trg, domačim gospodinjstvom, domačim javnim zavodom in gospodarstvom. Tu smo sedaj poslušali koliko je cena, proizvodna cena električne energije v Sloveniji. Mi na prodajamo po ceni naše energente in kupujemo visoke cene na špekulativnih borzah. Tu sem pričakoval od Vlade bolj progresivni oziroma bolj aktivno politiko v Evropski uniji na področju energetike. Sam sem tudi večkrat povedal, da je potrebno slovenski trg, saj vsi smo plačani od davkoplačevalcev Slovenije in se boriti za slovenski trg tudi na področju Evropske unije. Vem so direktive, ampak sem tudi predlagal, da se slovenski trg, kakor gospodarski, javni in tudi privatni, se pravi, državljani zaščitijo s pravimi ukrepi in to je treba izboriti na evropski ravni. Izboriti za svoje državljane. naše predloge odstraniti za mizo, da ni v skladu z evropsko zakonodajo. Za božjo voljo, vsi mi smo plačani in tudi Vlada, člani Vlade in vsi ste plačani od davkoplačevalce in morate skrbeti za svoje državljane za svoje državljane tako v gospodarstvu, v javnem sektorju kot tudi doma v sobi ali kjerkoli so že. vrnil na populizem in dejansko izvedljivost takih ukrepov. Seveda, če sedimo in nimamo aktivne evropske politike na področju energetike, takrat seveda, da ne boste mogli izvesti to kaj predlagamo. Neke države so si pač izborile na evropski ravni, da si svoj trg, bom rekel, celo zaprli pred izvozom ali pa omejili ali pa da se prodaja, kot sem prej povedal, predlog prodaje slovensko proizvodene energije na slovenskem tržišču in iz tega na žalost ni bilo nič. Poudarjam, da je potrebno skrbeti za svojo domovino, za svoje državljane in to je primarna, bom rekel, obveznost slehernega politika. Da pa se osvrnem tudi na predloge glede drugega energenta: kurilnega olja. V predlogu takrat, ko smo zniževali davek z 22 na 9 9,5 % ste pač rekli tudi, da ni v direktivi Evropske unije, da se to ne more zniževati. Ste pa posegli v marže seveda posredno na račun nekega, ki trži. Je tudi prav, ampak ste znižali na 8 centov. Pred tem, pri prejšnji Vladi je bilo & % marža, se pravi, še nižja marža, ste pustili še večje, ampak niste nič naredili na področju, da bi tudi temu energentu na davčnem oziroma do dandanes nisem nič videl, pa je lahko, ker nekatere države so to tudi regulirali, tudi kurilno olje regulirano z nižjim DDV. Predlagam ponovno v razmislek, da za 9,5 se ti energenti, elektrika, derivati in kurilno olje kot tudi utekočinjen naftni plin, da se zniža na 5 %. Države so se poslužile in ščitijo svojo državo, svoje državljane pač podjetja, javne sektorje in državljane. Govoriti - še enkrat poudarjam -, da ne bo toliko priliva in ne bo za šole in ne bo za take populistične izjave ne sprejemam. (nadaljevanje) Sem se malo prej dotaknil, to je procentni račun in pri procentnem računu prihaja pri večjih cenah več v proračun. To je dokazljivo. Se pravi, če je več priliva in to je tudi dokaz proračuna, da je milijarda evrov več na prihodkovni strani več od planirajo načrtovane v proračunu, lanskega leta, se pravi, da se je tu nekaj tudi dogajalo. In tudi gospodarstvo pričakuje, da se tu dogaja aktivna politika podpore gospodarstvu. Saj zakaj govorim to? Zato, ker če boste vi v tem času, ko ste začeli voditi Vlado, je bilo kar nekaj infrastrukturnih projektov zaustavljenih. Kaj to pomeni? Operativa, gradbena operativa ima maso zaposlenih in če ta operativa ne bo delala, tudi davkov ne bo in bomo zelo hitro prišli v recesijo. Na infrastrukturnem področju, veliko projektov je dobesedno zastalo, ki so pripravljeni celo na izvedbo, za izvedbo za javni, To so skrb vzbujajoči podatki, tudi za nas poslance, pa tudi za gospodarstvo, ki pričakuje, da v javnem sektorju, v lokalni samoupravi, projekti se ne zaustavljajo prav iz tega namena, da se zaščiti gospodarstvo oziroma proizvodnja. Ker če je spomin dober, vemo v Ameriki, ko je največja kriza bila, je država spodbujala javne investicije, da se je gospodarstvo zagnalo in je postala blaginja še večja. Da bomo mi razvojne projekte zaustavili na kali, to je nedopustno in nesprejemljivo. Predlagal sem tudi takrat, ampak sedaj vidim, komaj sedaj so sadovi tistega, katerega sem predlagal pred žetvijo v poletnem času, da bi kmetom omogočili nižje cene goriv za spravilo, zlatnega klasa. Ni bilo posluha. Celo poletje je na nek način kmet moral proti drugim državam, ki so kmetje, plačevati enormno višjo ceno. In kako boste dosegli konkurenčnost na trgu tudi pridelkov, zato je tudi ta inflacija, ki jo govorite input umetnih gnojil in tudi goriva, derivatov, ki je osnovno gonilo, bom rekel, kmetijstva, če je višje, normalno, da ne more kmet nižje proizvajati oziroma ne more biti, ne more biti konkurenčen na trgu. Zato so tudi na policah, malo prej, danes so kolegi tu povedali, kakšne razlike so v, celo tretjinske, 30 % povišanje na policah. In to čutijo državljani v svojih denarnicah. In vi govorite, ne da bomo mi dali državljanom več denarja v denarnice, ampak bomo še jemali. Na drugi strani pa imajo na policah višje cene. In to je, da draginjski dodatek, ki mora dobiti državljan in tudi prisluh podjetjem, da se ne ohladi trenutna gospodarska aktivnost vseh podjetij, na vseh, tudi na storitvenih. Če teh podpor ne bo s strani Vlade, bom tudi jaz, kot je kolega Breznik povedal, za tri mesece zares v skrbeh, kajti če se to ohladi, bomo imeli še večje in bolj drastične ukrepe. Ponavljam, inflacija, ki je za vsakega slednjega razpravljavca tudi bila v tem času osnovna tudi beseda, ampak pravočasni ukrepi in nespoštovanje tistih dobrih predlogov, ki smo jih podali junija meseca. Komaj septembra ste prinesli s tem predlogom z 22 na 9,5. Pa mi smo predlagali na 5 % že junija. Če bi to pravočasno bilo, teh težav bi bilo manj. Pa še enkrat poudarjam, aktivna energetska politika na ravni Evropske unije, da se zaščiti tudi slovenski trg, pa tudi slovenskega državljana. Bom se pa še vrnil na

in apeliral, sem se z mnogimi deležniki pogovarjal, da pač treba bi bilo prej zagnati motorne žage, kot so to storili vse okoliške države in že v poletnem času, ker so izredne razmere, napolniti skladišča drv. Ne, ignoranca, odgovor po mesecu dni. Skladišča so prazna. A veste, da podjetja v Lendavi, na žalost, tu imamo tudi kar nekaj kolegov, ne more dobiti slovenskih gozdov, les za ogrel za domačine mojega kraja, zato, ker so ti podjetniki na Madžarskem kupovali les za ogrel. Ne morejo iz slovenskih državnih gozdov dobiti les. Pa smo, da ne rečem skoraj na kolenu prosili, da naj dajo, ampak veste, nedaleč od naše hiše in bom rekel, po celi Lendavi imajo slovenski gozdovi svoje, bom rekel, površine, lastništvo in ne morejo domačini priti do tega lesa. Ignoranca in to je spoštljivost, za božjo voljo. Mislim, da tu živimo nekateri iz tistega konca in bi rad zares, da se temu naredi konec, da slovenski gozdovi in kmetijstvo, ministrstvo se odloči ali zares moramo na, bom rekel, za prošnjo iti v drugo državo, ki je svojim državljanom zaščitila in omogočila nabavo po ugodnih cenah in zadosti količine lesa za ogrel. Mnogo domačinstev je z drugih, bom rekel, fosilnih goriv prišlo na kurjavo, na trdo gorivo oziroma na les, z mislijo, da bo to lažje in to ne bo toliko tudi povišalo cene. Ampak to, ti predlogi na žalost tudi direktno pisal, niso bili uslišani. Zato, da pride iz tega konca, tega parlamenta. To jaz govorim v imenu ljudi, za ljudi. To ignoranco, bom rekel, obžalujem in tudi obsojam, saj konec koncev vedno, ampak ne bi želel, da vedno tudi, bom rekel, navadni državljani tisto tisto najslabše popijejo. Bi želel aktivno politiko vlade, hitrejše ukrepe, saj le to bo zaščitilo tudi, kot ste prej omenjali. Veliko ste govorili o blaginji ljudi. Seveda, če boste jim omogočili, bo blaginja, če ne boste samo iz denarnice državljanov jemali, na žalost blaginje ljudi ne bo. Hvala lepa.

Zdaj, če sem imel še do današnjega pričetka te seje, bi rekel, verjel v neko dobronamernost predlagateljev, da želijo v tej težki situaciji, kar se tiče energetike in inflacije pomagati, se mi je le moje upanje v to dobronamernost razblinila že v uvodni predstavitvi njihovega predlagatelja. V svoji, mislim da dve ali pa še več minutni predstavitvi, ki jo je seveda podprl tudi z Powerpointi, je tri četrt tega časa namenil tabelam z uspehom vlade Janeza Janše. Se pravi, promocija dobrih praks, najboljših na svetu, vlade, ki je sploh oh in oh, vlade, ki je v končni fazi v od decembra do junija pridelala 10,4 % inflacijo in tako naprej. Namen promocije, čisti populizem, terjanje svojih resnic, neresnic, to je v bistvu, če pod črto potegnem ves rezultat te današnje razprave. Jaz sam bi pri teh por pointih o uspehih vlade Janeza Janše pričakoval najmanj še nekaj dodatnih slaidov, ne vem. Na primer, manjkalo mi je slajd, ne katerim bi bila slika preleta vojaških letal, ko smo bili prvi in edini, je bila vlada Janeza Janše na tem svetu, na tej zemeljski obli, ki je premagala virus. Koronavirus. Super, jaz mislim, ni kaj, bili ste dobri. Manjkala mi je na primer razpredelnica, da je potem, ko ste premagali koronavirus, zaradi neustreznih ukrepov te vlade, par tisoč ljudi je umrlo.

na primer tabela z danes že večkrat omenjenim javnim dolgom »before-after« Vlade Janeza Janše. To je tudi eden od kazalcev. Skratka, če preidem k tej temi, da energetska situacija, ki traja že več kot eno leto, več kot eno leto, spomnim se, tudi tisti, ki smo bili v prejšnjem mandatu, da smo tudi opozarjali na pravočasne ukrepe, ki niso bili pravočasni. Naj vas še enkrat spomnim, kdaj ste izplačali ljudem dodatek za ogrevanje? Konec kurilne sezone meseca aprila. Odgovorna skrb za stiske socialno šibkih, res ni kaj. Veseli me tisto, kar mi nalaga, nek optimizem, ker se tudi sam zavedam, da je situacija resna, da imajo državljanke in državljani težave, predvsem pri inflaciji socialno šibki in da je smer, v katero gremo, prava. si ne moremo privoščiti razkošja, ki ga je imela prejšnja Vlada, ki nam je s svojo razsipnostjo in pa zadolževanjem precej omejila ta sredstva te pomoči, pa ne samo zaradi tega, ker se mi zdi tudi, da je pravično, da jih imamo ciljno usmerjene. Danes se je že večkrat rekel, ali rabimo mi, naša struktura pomoč pri naših plačah? Ne. Jo rabijo direktorske strukture, vodstvenimi strukturami, mi imamo kupica ljudi v tej državi, ki so tudi dobro plačani. To bi bilo neodgovorno trošenje davkoplačevalskega denarja, tudi če bi ga imeli. Zdaj tisto, kar me veseli, sem rekel, da za razliko od prejšnje vlade je to, da je pričela sprejemati pravočasno te ukrepe. Kurilna sezona je še kak mesec do nje, celo vrsto ukrepov je že bilo sprejetih. Naj vam jih samo nekaj naštejem, pa so bili danes že parkrat, pa kljub temu, omejili smo cene goriv, elektrike, zemeljskega plina, znižan DDV za nakup elektrike, plina, les, kurjave, nenazadnje išče se tudi rešitev za kurilno olje. Sam ta nabor ukrepov, ki je zadel tisto, kar vi poudariti, da je treba dati vsem, ta nabor ukrepov je dejansko za vse državljanke in državljane Republike Slovenije. Zdaj nekje ocenjeni prihranki na gospodinjstvu samo iz naslova teh ukrepov so v višini 300 oziroma več evrov na gospodinjstvo. Sprejet je bil tudi paket pomoči gospodarstvu, prvi, pa ne napovedano, ne zadnji, definitivno ne zadnji. Bil je sprejet v sodelovanju z gospodarstvom, ker ta Vlada se in ta koalicija se močno zaveda, da bodo ukrepi pravi in da bodo najbolj predvidni, če se jih sprejme skupaj v dialogu s tistimi, ki so jim ukrepi tudi namenjeni. In to, spoštovane in spoštovani, tudi počnemo. Da vas spomnim, da smo pred kratkim sprejeli tudi poroštveno zakonodajo, ki bo omogočila energetskim družbam pomoč pri zagotavljanju energentov na teh norih trgih v naslednjih mesecih, da ne bo nikogar v tej državi zeblo. Tu mislim, da je treba posebej poudariti, da smo to naredili na podlagi zakona in pa ne nekih neustavnih odlokov, kot je to počela prejšnja Vlada. / nerazumljivo/ danes prav pa mesto, da tudi to povemo. Jaz se vsi strinjam, tudi z opozicijo, da je res največji problem trenutno ta draginja, ki povečuje stroške socialno šibkim pri teh osnovnih zadevah, kot so hrana, osnovni izdelki, storitve, skratka, ki jim poberejo tudi več kot polovico prihodkov družin najbolj socialno ogroženih. In prav tem so bile tudi namenjene prve pomoči. Naj omenim izplačilo enkratnega energetskega dodatka tem najranljivejšim skupinam, osebam in družinam, prejemnikom DSP, varstvenega dodatka, vključeni so invalidi. To je prvi ukrep. Ni pa tudi na tem področju še zdaleč ne zadnji. Danes po tej seji imamo naslednji ukrep, interventni zakon, ki bo omogočil izplačilo družinskega dodatka vsem družinam z otroki. Teh pa je, spoštovane kolegice in kolegi, v Republiki Sloveniji cirka 330 tisoč.

Jaz verjamem, da bodo naslednji koraki sprejeti tudi določeni ukrepi za pomoč upokojencem z najnižjimi pokojninami, te, tudi, jaz mislim, da moramo nekje, čeprav je problem zmeraj potegniti mejo, kje boš, kdo je potreben te pomoči, ampak nekje jo(?) mora, sem pa trdno prepričan, da bo v naslednjih paketih, ki jih pripravlja Vlada, tudi ta socialna skupina deležna pomoči. Zdaj, če počasi zaključim, no. Uvodničar je rekel, da ta priporočila, ki jih danes obravnavamo, ki so teme te današnje seje, da niso kar tako, da so pač plod več ur priprav, vsega tega, če sem prav kolega Breznik razumel. Jaz verjamem, da ste veliko truda vložili v tega, v te ukrepe, v pripravo tega, verjetno sploh še posebej s tem ukrepom pod številka 6, ki ste ga danes dali v obliki amandmaja,

ker se ne zavedamo v koaliciji je to, kako srečo ima ta koalicija, da imamo tako konstruktivno opozicijo. Jaz sem danes skozi to razpravo večkrat zasledil, da izjave, ja, mi vam želimo pomagati, res je naša želja, da pomagamo, jaz, če vam lahko zaključim z enim stavkom na koncu, z eno prošnjo; lepo vas prosim, ne nam pomagat. Hvala lepa.

sprejemanjih pomoči včasih počutim kot na licitaciji; vsak bi malo več in v bistvu neke strokovne razprave pa ni. Skratka, resno smo predelali ta priporočila, moram pa reči, da tudi jaz ne najdem neke dobronamernosti v tem, predvsem zato, ker zdaj gremo že v šesto uro te razprave, večji del tega pa je bil namenjen s strani predlagatelja o tem, kako je vlada Janeza Janše naredila vse najbolje in na nek pokroviteljski način, kako trenutna Vlada in koalicija ne dela dobro, vmes so se znašli celo taki, ne vem, kako naj to imenujem, da socializem ne deluje, nacionalizacija. Ko sem jaz nazadnje okrog sebe pogledal, nek drug sistem je v krizi, kapitalizem je v krizi, s tem se trenutno ukvarjamo in ta kapitalizem nas na vsake toliko let spravi v krizo in vsakič znova se na eni strani marsikdo obogati in si napolni žepe, na drugi strani pa se vsakič znova pričakuje od državljanov, delovnega ljudstva, da rešuje te probleme kapitalizma. če se ozrem naokrog, Francija ima namen nacionalizirati svojega največjega jedrsko energetskega giganta. Ne vem, ko sem v poslanski pisarni gledal, mislim, da Kordiš ni bil nič v Franciji. Ko govorimo o priporočilih, ja, po mojem mnenju ne predstavljajo ustreznega odziva. Trenutno se Vlada in koalicija odziva na socialno pravičen, progresiven način, ker ja, niso vsi enako ogroženi in predvsem targetirano in pravočasno, znotraj tega, ker so bili omenjeni tudi upokojenci; starejši so bili prvi, ki so bili deležni pomoči, prvi, res pa je, da ne tisti s tisoč evrov pokojnine, ker pač ja, kot sem dejal, izhajamo iz tega, pač iz neke socialne pravičnosti. Vključeni so bili starejši, ki so upravičenci do varstvenega dodatka. To so tisti, ki dejansko ne zmorejo preživeti, ampak so bili vključeni in verjamem, da bomo kasneje poskrbeli tudi za vse ostale, najprej pa tiste, ki ne zmorejo niti preživeti. In ja, tri mesece, september je trinajst ukrepov različnih in kot je že bilo rečeno, na naslednji seji obravnavamo naslednjega in jaz glede na vaše razprave se veselim vaše podpore temu draginjskemu dodatku.

Najlepša hvala. Torej, odkar sem se rodil, odkar sem vstopil v osnovno šolo, ko sem tam v sredini 70. let mogel s prstom pokazati na najbolj razvite socialistične države se spomnim svojega prvega opomina, ki sem ga dobil. Moje edino vprašanje in edina kršitev je bila, da sem vprašal takratno učiteljico ali pa tovarišico, če je tako v redu v socializmu zakaj noben iz kapitalizma ne beži v socializem, zakaj vsi naši sosedje, znanci bežijo v Avstrijo, Nemčijo, Ameriko in tako naprej. Socializem s človeškim obrazom je edina poleg Venezuele država pa nisem bil v Severni Koreji, bil sem na Kubi tam okrog leta 2001, spoznal sem avtentično Kubo - zahvaljujem se javno kolegu Prejacu - lahko sem si pogledal njihov zdravstveni sistem, zobozdravnike na ulici. Ja, res je, brezplačen je. Boli te zob, rešimo problem, spulimo zob. Ali mislite, da na Kubi menjujejo kolke, vgrajuje pacemaker, pacemaker, imajo številna kemoterapevtska zdravila kot jih ima Slovenija in tako naprej in ta grdi kapitalizem? Vse karkoli je med nami je ustvaril sistem, kjer so najboljši zmagovalci, kjer so bila meritokratska načela in zaradi tega je izvabil za ljudi tisto najboljše in vsak posameznik naredi nekaj najboljšega. Teorijo, kako propada kapitalizem poslušamo več kot dvesto let, ampak med tem časom je socializem propadel na vseh kontinentih, v vseh sistemih, še najbolj dolgo se je držal tam, kjer so bili naravni pogoji, kjer ni bilo zime, kjer so ljudje dobesedno lahko jedli iz rok in v usta. Ampak glejte, oprostite, blaginja ljudi v nekih kapitalističnih ali pa državi v Evropi, kjer velja neko socialno tržno gospodarstvo - mi ne govorimo o nekem ameriškem neoliberalizmu - drži to okolje nenazadnje konkurenčno. Nenazadnje ne bežijo iz tega okolja na Bližnjem vzhodu, ampak je ravno obratno. Vsi si želijo vstopiti v Evropo kot kontinent. Čisto kmečka logika: noben ne beži, ampak vsi bežijo na ta kontinent, kjer je socialna varnost, kjer je konkurenca, kjer trg deluje in kjer imamo pač nekatere probleme, ko nekatere politike gredo preveč v neko smer. Problem z energijo sem danes obrazložil: kaj se je dogajalo v Nemčiji, kakšen pritisk je bil v Zeleni, kaj se je recimo lahko tu dogajalo po nesreči na Japonskem, kako so Zeleni in to izrabljeni, pritiskali takrat na takratno ligo(?) koalicije, da so jedrske elektrarne recimo izvzeli iz sistema tako brezogljičenja kot so govorili. Njihov lahko bi rekel tranzicijski sistem energije, vendarle je iztekel brez jedrskih elektrarn in zaradi tega imamo posledico pomanjkanja elektrike in nestabilni elektroenergetski sistem na tem področju. To je bistvo problema in to je anamneza. Da danes iščemo na tej seji tudi del rešitev in naslavljamo ravno s tega področja, spoštovani kolega.

je svetlo približno tako kot nad recimo mojim Lenartom, ki ima recimo tri tisoč ljudi. To je dejstvo socializma in to si morate zapomniti. Ponujati iluzorne zadeve v centru Evrope v 21. stoletju, ki so vsepovsod propadle. Poglejte, to je res neresna politika. Najlepša hvala.

in iščemo rešitve za krizo kapitalizma. Kaj ima socializem s tem? Tega ne razumem in taka je bila tudi moja razprava, če sva se narobe

Torej obravnavamo predlog priporočil, ki jih je dala na mizo Slovenska demokratska stranka, so pa ta priporočila v zvezi z omilitvijo posledic inflacije in energetske draginje, ki je seveda ne more nihče danes tukaj zanikati, moramo pa priznati, da je Vlada sicer pripravila nekatere ukrepe za ublažitev in seveda omilitev ter lažje preživetje državljanov, ampak določeni do sedaj seveda še niso prijeli ali pa morda niso bili dovolj konkretni, tako da s temi našimi ukrepi želimo seveda tudi mi pomagati reševati problem. Seveda bodo to dejansko priporočila, ki so se nekako tudi že ustavila na matičnem delovnem telesu, ampak vseeno, dobrohotno jim poskušamo pomagati z nekimi idejami, kako dejansko storiti, da bodo naši ljudje preživeli lažje to zimo, ker tako pač kaže, da tisti sprejeti ukrepi do sedaj niso zadostni, ker smo seveda poslanci nekako dolžni tudi skrbeti, poskrbeti za naše državljane in pa, ker smo seveda vsi poslanci in koalicijski in opozicijski, dolžni tudi nekako nadzorovati izvršilno vejo oblasti. Seveda nam tega ne bi smel nihče očitati, da so nekako ta priporočila prišla ven iz populističnih vzvodov, tako da poskrbeti se pa želi s temi priporočili, da imajo najranljivejše skupine streho nad glavo ter topel bivalni prostor, da gospodarstvo obdrži dobro kondicijo, da se z denarjem naših ljudi dejansko ne mešetari in seveda, če bi nekdo sedaj rekel, da je potrebno držati finance pod kontrolo, se bom strinjal. Druga stvar pa je, da so finance in prilivi in gospodarstvo ta moment še v zelo dobri kondiciji, kar pomeni, prvi do šest je mesec 7,3 milijard prilivov, za 1 milijardo ali 18 procentov več kot isto obdobje lani. Potem do konca leta se načrtuje 12,5 milijard prilivov, približno 1,4 milijarde več kot lani. Tako da, zdaj, če bi rekli, ni treba z lopato metati, seveda ne denarja skozi okno, ampak za ukrepe, da pomagamo ljudem, je pa seveda vredno tudi nekaj in s tem, ko denar zaokroži, ima seveda gospodarstvo še vedno svojo moč in tudi to kroženje denarja je bilo pod prejšnjo vlado pospešeno in ta moment se tudi prilivi nekako pokrivajo, če tako rečem, in seveda so ti prilivi iz naslova največ, skoraj 50 procentov vseh prilivov iz naslova davkov od pravnih oseb ali pa iz gospodarstva. Glejte, do včeraj se dejansko nekako nisem fejst poglobil v cene peletov, biomase. Sem srečal enega od volivcev, ki pravi, kaj boste kaj naredili, te cene so zletele v nebo. Se pravi, ne vemo, kako bomo letos kurili, ker imamo sistem na pelete. In tako nekako danes ugotavljam, da so res pelete šle za 100 % gor od začetka prejšnje sezone. To so potem tako rekoč tako rekoč peleti dobre kvalitete, so bili, ne vem, 280 evrov na tono, lansko leto pred sezono. Potem letos nekako 110 % več in računajo, da bi lahko šli na 700 ali 800 evrov za dejansko tisoč kilogramov. In če se sedaj dotaknem tega, da bo to slišano tako kot pač mora biti, kaj pomeni to za enega preprostega človeka v eni preprosti 120 ali pa 130 kvadratni, da bo on verjetno porabil za kurjavo okoli 2 tisoč 800. In če ima 700 evrov plače en, pa njegov par še 700, potem lahko seštejete, kakšen velik strošek je dejansko to za eno tako družino, če pa so še seveda otroci, pa še toliko več ob vsesplošni močni inflaciji in draginji. Potem dejansko se dotaknem seveda še cene kurilnega olja, ki tudi na nek način je sedaj regulirano,

potem tisti misli, da je to zelo poceni. Ampak za naše ljudi, ki želijo preživeti, ki kurijo na sistem na kurilno olje, še malo bolj star sistem, za njih je to enormna cena in tudi je. Nič populističnega, samo poskušamo nekako s temi ukrepi povedati, da je inflacija 11 %, da so se vsi energenti šli nekako gor med 30 ali pa 35, celo do 60 %, in da na nek način je nujno, da se poskrbi, da nam ljudi pozimi ne bo zeblo, da bodo na toplem in seveda, da bodo imeli tudi za dostojen način prehranjevanja preostanek denarja. Tako da, potrebno je seveda, če gledamo na te cene, ki jih ima dizelsko gorivo, pa tudi dizelsko gorivo močno drži ročno zavoro gospodarstvu. Zakaj? Ker vsa logistika je večina na dizelskem gorivu in zaradi tega ta dizelska goriva gredo tudi potem notri v ceno končno izdelkov in iz tega naslova potem ni dobro in bi potrebno bilo seveda regulirati in nikakor ne dizelskega goriva, kako naj rečem, zapirati proti bencinskemu, je ta moment seveda ta cena okoli 30 % previsoka. Ne bi bila potrebna tako visoka cena. Potem moramo biti pametni, ne delati napak, kot jih je delala Nemčija, seveda ne zapirati jedrskih elektrarn, dokler nimamo vseh drugih obnovljivih virov toliko, da jih že potem lahko tiste, ki so najbolj, ki puščajo največji odtis in tako dalje, tudi fosilna goriva začnemo opuščati. In rečeno je bilo danes večkrat tudi s strani ministra, ministra, da se to, ta kriza ni zgodila tukaj, s čimer se strinjam. Ampak seveda demanti Vlade na te štiri ali pet naših priporočil nikakor ne pije vode. Ni se zgodilo tukaj, ampak verjamem, da ne bomo delali istih napak, kot so jih delali tisti, kjer se je ta energetska draginja nekako začela, in da bomo seveda še naprej nekako postopoma šli v zeleni prehod, ne pa naredili neke sunke in neke, se zaleteli v neke stvari, ki potem dejansko nam povzročijo takšne težave, ki so sedaj nastale. Še enkrat, nekateri tudi od teh naših predlogov bi po vsej verjetnosti doprinesli, učinkovali, določeni ukrepi te Vlade bodo mogoče tudi učinkovali, drugi ne, nekateri so umanjkali, niso bili konkretni, zato seveda te naše predloge podpiram, čeprav

Spoštovana predsednica, hvala za besedo. Državna sekretarka, poslanci in poslanke! Sam se bom osredotočil predvsem na naše peto priporočilo. Dr. Robert Golob je v predvolilnem soočenju par dni pred volitvami pozval svoje volivce in volivke z naslednjimi besedami, citiram: »Dodano vrednost na zaposlenega moramo dvigniti na 100 tisoč evrov, sicer bomo ostali brez denarja za socialno državo in pravičnost. Dvig iz 40 tisoč evrov na 47 tisoč evrov ni nič. Zaslužimo si visoko dodano vrednost.«, konec navedka. In dober mesec dni kasneje, ob iztekanju mandata tretje Janševe Vlade, je AJPES objavil naslednji podatek: »Dodana vrednost na zaposlenega se je lani zvišala za 12 % in se z dobrimi 53 tisoč evri počasi približuje cilju Gospodarske zbornice Slovenije. Med ključnimi kazalniki poslovanja se je neto dodana vrednost lani okrepila za kar 16 odstotnih točk, na slabih 28 milijard evrov.« Realna slika današnje Svobode po več kot 100 dneh vladanja pa je sledeča: »Razpoloženje v gospodarstvu se je poslabšalo, vrednost kazalnika je v septembru padla na minus 5,0 odstotne točke, s čimer se je na mesečni ravni znižala za 4,5 odstotne točke.«, poroča danes Statistični urad Republike Slovenije. Vrednost kazalnika je bila s tem za 4,1 odstotne točke pod dolgoletnim povprečjem. V primerjavi z lanskim septembrom, ko je Vlado vodil Janez Janša, je bila ta vrednost kazalnika nad dolgoletnim povprečjem. Gospodarska klima je napram lanskega septembra poslabšana za kar 10,3 %. Vlada sedaj namerava s spremembami dohodninske zakonodaje uničiti tako opevano dodano vrednost na zaposlenega, ki jo je obljubljal dr. Golob. (ŠZ) – 16.45** (nadaljevanje) Najslabše pa jih bo odnesel naš srednji sloj, ki je najštevilčnejši družbeni sloj v naši državi in tudi najbolj znatno prispeva k rasti bruto domačega proizvoda. spoštovana državna sekretarka z Ministrstva za finance, novela Zakona o dohodnini, ki jo je sprejela prejšnja vladna garnitura desne sredine velja in to ni nekakšno fiktivno stanje, kot ste ga prej omenjali v svojem izvajanju.

Z vašim predlogom, danes ga usklajujete z Ekonomskosocialnim svetom, bomo na slabšem prav vsi, tudi tisti z minimalno plačo. Minister za finance sicer piarovsko trdi, da bodo mladi prihodnje leto prejeli od 500 do tisoč evrov olajšave, pozabi pa omeniti, da bodo že leta 2024 vsi mladi na slabšem, ker pač tako deluje matematika in tako bodo mladi še naprej šli delati v Avstrijo, čez mejo, kjer bodo svoje znanje, ki so ga pridobili v Sloveniji, širili in ta znanja bodo črpala dobra stoječa podjetja, industrija, zdravstveni sistem, IT podjetja in tako dodajala sebi dodano vrednost z našimi možgani. In ta dejstva me kot mladega poslanca navdajajo z zaskrbljenostjo. Zato ponovno pozivam v imenu srednjega sloja ministra za finance, ki ga danes sicer tu pogrešam, vas, državna sekretarka, da ne sprejmete predlaganih sprememb prejšnje novele Zakona o dohodnini. In še en podatek. Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v drugem letošnjem četrtletju na četrtletni ravni višje za 3,5 %, na letni pa za slabih 16 %. Prejšnja vladna koalicija je na pobudo našega podmladka Slovenske demokratske mladine sprejela Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade in že letos, predvidenih je 28 milijonov evrov lahko vsi mladi do 38. leta starosti ob iskanju prvega stanovanja dobijo kredit za nakup lastnega stanovanja. Vaša vlada pa medtem ustanavlja tako imenovano Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki naj bi do konca desetletja zgradila okoli 30 tisoč neprofitnih stanovanj. Srečno pri tem, če pa vam jih uspe do konca prihodnjega leta zgraditi dva tisoč, se zavežem tukaj, da ministru v Luko Mescu častim večerjo. Za zaključek pa, velikokrat radi slišimo, da na mladih svet stoji. Slovenija se z idejami trenutne vladne koalicije žal pripravlja na hud socialni potres. Le upam lahko, da ta potres norih idej in zakonodajnih predlogov v energetski krizi ter vedno bolj obsegajoči draginji ne bo prehud. Za preventivo je še čas, kurativa pa bo žal zelo boleča, prav za vse. Hvala lepa.

Med državami Evropske unije je bila po višini inflacije med tistimi z bistveno nižjo od povprečja. Žal je potem nastopila vaša vlada in stvari so se obrnile na glavo. Danes je Slovenija praktično rekorder v Evropski uniji po višini inflacije. Vse stvari se dražijo dnevno, ljudje so v stiski, revščina trka na vrata in tisti, ki ste jim napovedovali, da bodo plesali, najbrž niso pričakovali, da bodo plesali od mraza zato, ker bo to edini način, da se ogrejejo pri cenah energentov, ki jim jih servira pač sedaj vaša vlada. Obenem ste napovedali oziroma so v fazi sprejemanja ukrepi, ki so v popolnem nasprotju z Evropsko unijo, z jedrnimi državami Evropske unije in tudi v popolnem nasprotju z ekonomsko logiko. Po eni strani ste ukinili revalorizacijo razredov pri dohodnini, kar je seveda ob 11 in 12 % inflaciji, kolikor v resnici ta hip v Sloveniji je, prava katastrofa za ljudi. Po drugi strani napovedujete dodatne davke. Povsod, samo davki, davki, višji davki, da se najuspešnejši podjetniki od Akrapoviča

da jim dvigujete davke, obenem, ko se inflacija bohoti, pomenijo višji davki še manj denarja, še manj moči, da bi ljudje poskrbeli sami zase. Tudi evropske države, celo tiste, ki imajo najbolj leve vlade, kot recimo ta trenutek Nemčija, gredo v popolnoma nasprotni smeri, znižujejo davke zato, da bi ljudem ostalo več, gredo po poti kot jo je začrtala Vlada Janeza Janše in kar vi vehementno ukinjate. Se pravi, da se z znižanjem davkov zategne pas države. Vi pa hočete z bohotenjem proračuna, ki ga je pač pristojni organ za oceno dobesedno raztrgal, povedal, da je to zapravljanje denarja brez primere v zgodovini, ampak za to vam očitno ni mar. Po drugi strani pa pričakujete od državljanov, da jim boste z davki zavezali pas do te mere, da dobesedno tudi dihati ne bodo hoteli. Ampak večina ljudi misli, da preprosto ne znate, jaz pa mislim, da biti drugače, da to delate načrtno. Kajti, kaj je bistvo socializma? Spraviti ljudi v revščino in potem se socialisti vedno ponujajo kako bodo ljudi reševali iz te revščine, seveda od tod do večnosti. In točno to vi v resnici počnete. Jaz osebno ne verjamem, da ste toliko butasti, da ne bi znali te države z zniževanjem davkov, z zatezanjem pasu države peljati po pravi poti. Ampak je vaš cilj, da dobre ljudi odženete, da sposobni gredo v tujino in da potem s preostalimi manipulirate, pri čemer računate na svoje masovne medije, da jih boste pač z nekim kvazi socializmom, ki ga uveljavljate, pripeljali bog vedi kam. Ta pot vodi samo v eno smer, v popoln propad in razsulo. In tudi vaša Vlada se bo končala natanko na tak način in ne bo treba čakati dolgo. Žal pa mi je, kajti ta Slovenija si zagotovo zasluži bolje in je sposobna bolje in prejšnja Vlada je to tudi jasno dokazala. Hvala lepa. Besedo ima gospod Zvonko Černač. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Hvala. Bom tukaj, kjer je kolega Kočo nadaljeval. Peti sklop iz nabora ukrepov je govoril ravno o tem, ne zvišujete davčnih obremenitev, kar je včeraj vaš minister napovedal, minister za finance, ne znižujete plač, razmere so resne. Sicer danes državna sekretarka je govorila o tem, da temu ni tako. Ne vem česa se bojite. Zakaj se bojite tu priznati, da to počnete, nenazadnje je znižanje plač in višje davke javno obljubil predsednik Vlade Golob in s tem drži obljubo. Ampak to držanje obljube je zelo nespametno v teh kriznih časih, zaradi tega še enkrat apel, ta novela, ki prihaja, naj ne gre v smeri, da se odpravi tisto, kar je dobro in kar kaže, da daje učinke. Vaše strašenje, predvsem strašenje Levice v spomladanskih mesecih, ko je bila ta novela sprejeta in kjer je bilo rečeno, da bo zaradi tega v letošnjem letu prišlo v proračun 800 milijonov manj prilivov je demantirano z vašim rebalansom proračuna, kjer se prilivi iz dohodnine ob nižji dohodnini, se pravi letos ta prvi del nižje dohodnine že učinkuje, povečujejo za 50 milijonov in 800 tisoč evrov. Tako da ta pot in ta usmeritev, ki viša obremenitve je napačna. Potem je državna sekretarka povedala, da je prejšnja Vlada nominalno povišala oziroma da je povišala javni dolg. Nominalno, ja, vemo zakaj. Zaradi tega, ker so bili sprejeti ukrepi, ki so omogočili, da je gospodarstvo potem se prej zagnalo, zaradi tega imamo visoko gospodarsko rast, zaradi tega nimamo problemov, kot jih imajo nekatere druge države. Ampak to ne drži. Javni dolg je potrebno gledati vedno in to državna sekretarka Ministrstva za finance zelo dobro ve, v odstotku na ustvarjeno. In ustvarjenega zaradi tega višanja gospodarstva, gospodarske rasti je bilo bistveno več, 52 milijard evrov. In če pogledamo glede na ustvarjeno, je bil javni dolg v zadnjem letu Vlade, ki jo je vodil gospod Janša, nižji, se je začel zniževati. Smo bili eni izmed najbolj uspešnih na tem področju v Evropski uniji. Potem glede te primerjave, kaj je, na kak način je kdo pomagal. Glejte, če pogledate nabor ukrepov evropskih držav, če pogledate nabor ukrepov, ki sem ga povedal uvodoma, Vlade, ki jo je vodil gospod Janša 14. januarja letos,

300, 230 oziroma 130 evrov in dodatnega 14. aprila v višini 150 evrov. Da ne govorimo o vseh ostalih ukrepih, ki so, recimo ceno kurilnega olja v začetku letošnjega leta držali na nivoju enega evra. Koliko je danes cena kurilnega olja? 1,36 evra in vse ostalo, da ne govorimo, zaradi tega so šli, so šli vsi ti predlogi v smer, da se pač ta nabor ukrepov, ki so bili sprejeti v zadnjih mesecih, drži, bili so, ampak niso zadostni, da se dopolni in da se usmerite predvsem v to, da se pomaga ostalim ranljivim skupinam, ki so pomoči potrebne, še posebej zaradi tega, ker je prilivov v letošnjem letu zaradi ugodne gospodarske rasti iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb in iz naslova, in iz naslova davka na dodano vrednost za več kot milijardo več. Približno pol milijarde do davek na dodano vrednost in približno pol milijarde ti davki od dohodka pravnih oseb. Tako da je prav, da se ta denar na nek način vrne, ljudem omogoči normalno delovanje gospodarstva in čim hitrejši odboj, ko bo konec te krize. Zdaj, kolega Baković, Socialni demokrati, je pa dejal sledeče, »prejšnja Vlada ni opravila domače naloge glede izvajanja kohezijske politike 2021-2027.« Prvič, ta kohezijska politika se še ne izvaja. Ni bilo partnerskega sporazuma; kar ne drži. Partnerski sporazum je bil predan kolegu, ki je sedaj minister. Ob predaji sem ga izrecno opozoril, naj ne posega vanj, naj se samo še mašna veže na njem, ker je bil izpogajan. Kaj ste naredili? Ne, potem pravi Baković, naprej; »prav tako ni bila dorečena višina prenosa sredstev iz socialnega sklada za regionalni razvoj, kaj šele, da bi tekli programi ali pogovori o teh programih.« Jaz ne vem, ali ne spremljate medijev ali tega, kaj se piše, Vlada, ki jo je vodil gospod Janša, je predlagala prenos 20 odstotkov Evropskega socialnega sklada na Evropski sklad za regionalni razvoj, namensko za tri področja; Nova strojna fakulteta v Ljubljani, Univerza Maribor in nov kampus v Novem mestu. Vi ste pa to spremenili in ta odstotek iz izpogajanega, ker komisija ni pristala na 20 odstotkov, ampak na 12,5, znižali na intervencijo Luke Mesca na 8,5 odstotka. Pa so šla sredstva za novo strojno fakulteto v Ljubljani. To ste vi storili v treh mesecih / znak za konec razprave/ in to je vaš uspeh. Slabo. Jaz sem na to javno opozoril, ampak očitno nekateri ne berete niti objav kolegov poslancev, zaradi tega vas prosim, če že minister tako brezsramno zavaja, potem vsaj v tej dvorani ni potrebno zavajati v javnosti z napačnimi podatki ali pa zaradi tega, ker podatkov ne poznate. Torej ne glede na to, da ti ukrepi, ki so bili predlagani, niso bili s strani Levice, SD in Golobove stranke potrjeni, / znak da nekatere stvari so bile vseeno slišane, drugače ne bi bilo povečanja za 46 milijonov, smo slišali včeraj za področje gospodarstva, verjetno ne bi obravnavali naslednje točke danes, glede otroških dodatkov, in potrebno je v tej smeri nadaljevati. Hvala lepa. Zdaj prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik predlagatelja predloga priporočila, ker so predstavniki Vlade svoj čas že izkoristili. Izvolite, vam dajem besedo, gospod Breznik.

Hvala za besedo. Bom čisto kratek, ampak to, kar je bilo zdaj na koncu povedano glede ministra, ne. Če ste dobro poslušali danes tisti ta daljši del, ko je minister predstavil celo zgodbo od začetka do konca, kako je šlo, kje so bili začetki

Hvala lepa, gospod Lah. Replika se mora, da lahko odgovarjate, se mora nanašati na vas in na vaše izvajanje, če ste bili morda narobe razumljeni. Predstavnik predlagatelja, vam dajem besedo. hvala, gospa predsednica. Dovolite mi, da nekako zaključim v nekem duhu bistvene, lahko bi rekel spoznanja te seje. Prvo spoznanje je, da slaide, ki smo jih pripravili, da lahko ugotavljamo, da je Vlada pred tem - tretja Vlada Janeza Janše - v letu 2021 dosegla 8,1 % gospodarsko rast, kar je najvišja gospodarska rast na področju Evropske unije. Bonitetne ocene za leto 2021 največjih bonitetnih / neraumljivo/ so vse v formirane v klasje A, kar pomeni stabilne obete. Inflacija je ves čas, vlada Janeza Janše, je bila pod povprečjem Evropske unije, celo pod povprečjem euroobmočja. V času Janeza Janše smo imeli torej najnižjo, dosegli smo najnižjo brezposelnost v zgodovini Republike Slovenije in tudi največjo aktivno zaposlenost v Republiki Sloveniji.

Glede na naša lahko bi rekel priporočila pa me veseli, da sva z ministrom - je tudi minister potrdil, da je velik problem - torej sama metodologija izračuna cene električne energije, kar so nekateri zanikali, da je metoda mejne cene predvsem pa plačila po klirinških cenah in da zaradi tega imamo zelo zelo drago elektriko - mi smo danes to tudi, lahko bi rekel, obrazložili, šli smo v analizo nemškega energetskega koncepta, predvsem pa njene proizvodnje in lahko bi rekel, strukturnega problema, ki ga ta država ima. Govorili smo o metodi spajanja trgov in tako naprej, da ne razlagam dalje. Pod 2. točko smo vam želeli povedati, da energetski dodatek namenite vsem državljanom in državljankam, da ne gre za helikopterski denar, ne gre za bombonjere, gre za to, da v krizi moramo vsi sodelovati in vsi moramo nekaj občutiti v tej krizi in upanje, ki v vsaki krizi velja, pomeni, da to tudi storite. Nenazadnje smo vam predstavili modele Hrvaške, Nemčije, Avstrije in ostalih držav, ki so v tem času vašega plesanja lahko pripravila ukrepe vredne milijarde evrov in ti ukrepi, lahko bi rekel, že delujejo in dajejo rezultate. Pod priporočila točke 3. smo vam povedali, da bi lahko znižali torej energente stopnjo davka na dodano vrednost na 5 odstotka, kar vam omogoča evropska zakonodaja. Kot je kolega Černač povedal, nekatere države imajo v teh kriznih razmerah celo nično stopnjo DDV na določene energente. V cenah, ki so nekajkrat večje tudi če ste znižali za polovico DDV na energente ljudje nominalno plačujejo še večji več davka državi kot so ga plačevali takrat, pred dvemi leti, recimo nazaj. Pod točko 4. smo vam priporočali, da povišate znesek pomoči, ki je namenjen za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu ter pomoči vključi vse energente, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji. Ves čas ste operirali v prvih ukrepih za štirideset milijonov z energenti kot da v Sloveniji obstaja samo elektrika in plin, kot da ne obstaja lesna biomasa kot da ne obstaja lahko kurilno olje kot da ne obstajajo drva, peleti, utekočinjen naftni plin in še ostala kuriva, ki močno vplivajo na konkurenčnost predvsem slovenskega malega gospodarstva, slovenskega gospodinjstva, predvsem pa tudi slovenskega kmetijstva. Kot peto. Vse države torej, ko govorimo o, lahko bi rekel, v zadnji sprejeti noveli Zakona o dohodnini, ki jo je pripravila Janševa vlada, ki stopnjuje splošno olajšavo na sedem tisoč petsto evrov prav to počenja sedaj Nemčija. Torej, zvišuje olajšave, znižuje dohodninske razrede ravno, zaradi tega, da gre, da si država vzame nekoliko manj in da gre v tem primeru več za ljudi, več za njihove neto plače. Lahko povem na koncu, da je razprava bila kar na nivoju. Predvsem pa bi si želel večjega sodelovanja. Mi si želimo, da boste po koncu vaše Vlade imeli takšno poročilo o delu Vlade, kot ga je pripravilo vzorno tretja Janševa vlada in da boste tudi na lestvici Economics končali vse na drugem ali tretjem mestu. Vse bodo prinesli naslednji mesec in leta, ljudje bodo pa lahko pogledali svoje prve položnice in spremljali svoje položnice za svoja gospodinjstva, torej v naslednjih mesecih. Najlepša hvala, da ste nam danes prisluhnili.

Imamo enega kandidata. Še kdo? Še enega. No, potem vas prosim za prijavo.

povedati, da če želite razpravljati tudi predstavnik predlagatelja predloga priporočila, Franc Breznik in predstavnica Vlade, bi se morala prijaviti s tipko, tako bosta zdaj dvignila roko, prosim. V tem primeru bosta dobila besedo, najprej predstavnica predstavnica Vlade in nato gospod Breznik, predstavnik predlagatelja. Prvi, ki bo razpravljal, pa je gospod Aleš Rezar. Izvolite. Vsak razpravljavec ima na voljo 5 minut.

hvala za besedo, predsednica. Glede priporočil Poslanske skupine SDS, se ne bomo ponovno odzival. Nesmiselno sem po točkah obrazložil že na odboru, še bolje in še bolj detajlno ter utemeljeno, pa je odgovorila kolegica Nataša Avšič Bogovič. In predlagam vsem, vsem, ki nas spremljajo, da si pogledajo njen odsek. Se pa želim dotakniti zadolženosti in inflacije oziroma manipulacij, ki jih na tem mestu želite izvajati. Iz grafa zadolženosti je jasno vidno, da je v letih vladanja Janeza Janše, letih 2012, 2013 in letih 2020 do 2022, najbolj strm skok oziroma dvig dolga in sem se odločil, da bom pripravil eno simulacijo, če bi ta dolg povečevali za naslednjih deset let, vidimo, da bi pravzaprav prehiteli Grčijo in presegli 200 odstotni nivo zadolženosti glede na bruto domači proizvod v zgolj desetih letih. Glede inflacije. Kolega Breznik, slajdi oziroma sličice, ki ste jih pripravili in tej Vladi očita 11 odstotno inflacijo, to je laž. To dokazuje tale graf. 2020, marca, je Vlada Janeza Janše prevzela oblast z inflacijo 0,5 odstotne točke, tukajle imamo pa 2022, meseca junija, zapustila vlado z inflacijo 10,4 odstotne točke, tako da jaz ne vem kje so našli 11 odstotne točke, ki jo pripisujejo naši vladi. Ta je uspela inflacijo nekako nekako omiliti in se giblje trenutno na 11 odstotkih. Hkrati bi želel še omeniti, da tudi visokem dvigu inflacije ni nihče izmed nas oporekal oziroma to pripisoval Poslanski skupini SDS. Podatki so dosegljivi na Slovenskem statističnem portalu SiStat. Gospodu Brezniku bi želel odgovoriti tudi na to, da verjamem in celo razumem, da si iz dna srca želi zamenjati naše obraze, vsaj čez štiri leta in vem, da vam je nedoumljivo, kako takšni politični amaterji tako uspešno demantirajo manipulacije izkušenih politikov. Zakaj? Zato, ker je naša motivacija za politiko iskrena, nepokvarjena in z neizmerno željo po ponovni normalizaciji države in vzpostavitvi politične integritete,. Menim, da nam uspeva. Pa veste kaj, četudi kateri izmed naših obrazov čez štiri leta ne bo več tu, vem da jedro te stranke oziroma koalicije bo in vas bodo nervirali novi politični amaterji. Spoštovani gospod Jelen in gospod Gladek. Navezal se bom na ceno električne energije, ki ste jo navajali za proizvajalce električne energije, hidroelektrarn, na nuklearke ter TEŠ in pa famozno formulo. Pa vas sprašujem, ali vi veste kako deluje trg z električno energijo? Ali pa, kako poteka upravljanje letnega profila? Menim, da ne. Zato vam bom na kratko obrazložil. Energija se zakupuje na leto, za leto ali dve ali celo za tri v naprej,

Glede na to, da mi zmanjkuje časa, bom samo še glede formule. Upam, da se s sklicevanjem na formulo nehate smešiti, ker je odprt trg definiran, / nerazumljivo/.

pa njegove atribute kot največjega energetskega strokovnjaka v tej državi. Prej je bil eden izmed glavnih trgovcev z električno energijo, ki je imel dostop do poceni energije iz Nuklearne elektrarne Krško. Kot tak zelo sposoben trgovec, kar je po vaših besedah gospod Golob bil, je vso to energijo v skladu s tem, kar je bilo zdaj povedano, prodal za tri leta naprej. Vsi ostali seveda tudi. Tako da praktično je vsa energija, ki bo proizvedena v letu 2023 v Sloveniji prodana, ampak ne po 400 evrov ali pa 300 ali pa 200 ali pa 100. Po bistveno nižjih cenah je prodana, zdaj jo bomo morali pa kupovati po 400, da bomo nadomestili izpad enomesečnega remonta neta, ki ga ti trgovci oziroma ta trgovec ni predvidel v svojih strateških pogledih naprej. Toliko o tej strateški sposobnosti in daljnovidnosti. Glede ostalega. Jaz ne vem, če bi sploh izgubljali čas z demantiranjem teh neumnosti, ki so bile tukaj izrečene. Ampak na kratko, poglejte, Slovenija je bila ena izmed držav, ki je na eni strani preko desetih PKP-jev omogočila, da je gospodarstvo izredno dobro preživelo krizo in tudi prebivalstvo, zaradi tega je bila tudi država, ki je bila med najboljšimi po gospodarski rasti in po izhodu iz te krize. Ob tem, da se je zadolžila bistveno manj, kot so se nekatere druge države za posledice te krize, ki imajo bistveno slabše rezultate, naša soseda Italija, na primer. Smo pod evropskim povprečjem, smo po odstotkih glede na GDP med najboljšimi. Kdaj je bila največja rast zadolženosti? Ko je svoj mandat zaključila prva vlada, ki jo je vodil gospod Janša, leta 2008 smo bili zadolženi nekje za osem milijard nominalno gledano. Potem je prišel gospod Pahor, Socialni demokrati, v treh letih smo prispeli do 23 milijard, ne boste verjeli potem je prišla gospa Alenka Bratušek, sedanja državna sekretarka na infrastrukturi in smo lezli proti 30 milijardam. Pa zaka? So bile kakšne take strašne krize vmes? Bila je tista prva, je res bila, ampak je bilo polno napačnih odločitev, zaradi tega se je ta dolg enormno povišal. Zdaj, glede inflacije. Kdaj ste vi prevzeli, kdaj ste nastopili mandat? Če se jaz prav spomnim, 1. junija in govorite o inflaciji v juniju. pa dajte pogledati inflacijo v juliju, ki je šla še malo gor po tisti odločitvi 5. julija, ko ste dvignili oziroma je vlada Roberta Goloba dvignila ceno naftnim derivatom iz 1,66 na 1,80 oziroma iz 1,53 na 1,72 pri bencinu in tako naprej. Ampak to ni najbolj pomembno. Pomembno je, da ste s tem spodbudili nek krog, ki ga je potrebno zdaj nevtralizirati in zaustaviti in srečo imate samo v tem, da se nafta na svetovnih trgih ceni in to vam bo pomagalo pri tem, da se bo to kolo začelo počasi obračati v drugo smer. Ampak škoda je že bila narejena, ker se s po to povečano inflacijo vsi ti agregati povečujejo in pričakovanja. Potrebno bo bistveno več nameniti za take in drugačne uskladitve javnim uslužbencem in vsem ostalim, kar pomeni, da bo nastal nek trajni strošek v proračunu, ki ga bo zelo težko nadoknaditi v prihodnosti brez ukrepov, ki bodo omogočili, da bo ta rast ponovno čim hitreje, čim višja.

A veste, koliko predstavlja sončna energija trenutno v bilanci energetske proizvodnje v Republiki Sloveniji, kaj menite strokovnjaki, ki vas je tukaj kar nekaj v teh klopeh, v Gibanju Svoboda? Dva ali tri procente predstavlja. Dva ali tri procente predstavlja sončna energija in samo s tem problema energetske samozadostnosti in oskrbe v Sloveniji seveda ne boste rešili. / znak za konec razprave/ Pospešite nuklearko, pospešite hidrologijo, odpravite blokado na Mokricah in vse ostale projekte, ki pomenijo čisto energijo in ki jih je potrebno uresničiti, če želimo zagotoviti normalno in cenovno ugodno oskrbo v Sloveniji.

Tudi tole z deležem sončnih elektrarn je zavajal in enostavno takega vehementnega ponašanja mislim, da ne smemo biti deležni v hramu demokracije. Hvala lepa. mislim, da se bo o temu kdo lažje ali pa ne, bomo malo težko zdaj mi ugotavljali, tako da to ni bilo postopkovno vprašanje, postopkovni predlog. Gospod Černač, vi pa imate postopkovni predlog. ČERNAČ (PS SDS):** Glede na to vašo zadnjo ugotovitev, ga pa res imam. Glede na to, da je poslanec zlorabil proceduro, bi bil na mestu opomin. Hvala. Jaz vas vse prosim, da se postopkovnih predlogov ne poslužujete za medsebojna obračunavanja, ampak za to, da govorite o postopku. Seveda lahko predlagate, da se izreče opomin, ampak ne pa, da se vsebinsko krešejo mnenja o sami materiji. Zdaj pa gospod Breznik, izvolite, končno je beseda vaša zadnja. Izvolite. Še enkrat se zahvaljujem. Govoriti o dolgih, bom kar hitro povedal. Jaz mislim, da bi morali govoriti o dolgu Avstrije 350 milijard evrov dolga, Nemčije 2 tisoč 320 milijard dolga. Veste pa fajn je, če še poleg tehnike študiraš tudi ekonomijo, da so ti pojmi jasni in da vedno dolgo gledaš na bruto družbeni produkt. Ja, imamo 40 milijonov milijard dolga, ampak naš bruto družbeni produkt je v tem primeru letos, za letos na 52 milijard evrov. In 52 milijard evrov pomeni, da smo mi s tem ta dolg, ki smo ga dali, dali v gospodarstvo, dali za nove projekte, dali velik ciklus, ki je vreden več kot 8 milijard in danes na bruto družbenem produktu se nam to pozna. In tukaj se šteje ta dodana vrednost. In tu je zavajanje gospoda Rezarja, nepoznavanje ekonomije. Žal mi je, da ste na področju elektro prodajalca, pa ne poznate evropske direktive 2019/243, o evropskem notranjem trgu, ki govori o metodologiji cen, kako se preračunavajo cene za električno energijo, tako zvanih izravnalnih trgih. Mislim, da bi to morali poznati, to direktivo in potem bi vedeli zakaj je ta metodologija. Sem danes obrazložil problem, kdo je zlobiral tudi to metodologijo takrat. Ravno problem Nemčije in njihove infrastrukture, predvsem pa njegovega energetskega trga in tu je bistvo tega. Zavajanje pa z vaše strani, govorite o 40 milijardah, imamo 40 milijard, samo je pa bruto družbeni produkt Slovenije na 52 milijard, kolega. Tako kot je Nemčija vložila še več milijard, pa ima zadolženost 2 tisoč 350 milijard. Avstrija 350 milijard ima zadolženosti. In zdaj primerjate to s Slovenijo. Ampak veste, ko šteješ koliko imaš multinacionalk, kaj si za to naredil, koliko so vredne blagovne znamke v neki državi, to vse šteje v državno ekonomijo, spoštovani kolegi. Če pa vi ta denar, milijarde izposojate za to, da boste financirali nevladne organizacije po vašem merilu, tiste, ki ne prispevajo nič v to državo, tiste, ki prispevajo, ki so v dobrobit te države, potem pa smo na poti do, lahko bi rekel, v pekel, dobesedno v pogubo. In točno to zdaj, točno na tem področju uresničujete svoje delo. Kar se pa tiče, lahko bi rekel, gospoda Goloba kot energetskega strokovnjaka in podjetja iz katerega prihajate GEN-I, pa bomo v naslednjih mesecih videli, na kako velikem strateškem, predvsem pa taktičnem nivoju ste vi mešetarili z električno energijo. Bojim se, da ste imeli kar premalo informacij, glede na to, da so nad vami še bili malo večji igralci v Evropi, ki so to energijo kupili in danes prodaja po petkratni ceni naprej. In še od te malega dobička, ki ste ga imeli, ste si bogate nagrade razdelili in to za slovenske energetske sisteme, ki so gradile generacije desetletja. To bo zelo zanimiva zgodba v naslednjih tednih in mesecih. In tukaj bo treba pogledati, kakšne spremembe tudi rabimo v Republiki Sloveniji na tem področju prodaje in energije, ali sta oba energetska stebra na vrhu skupaj z njihovimi prodajalci zadostna ali nista, ali bosta kot lahko bi rekel, paradržavni podjetji delovala v skladu tudi z načeli, ki veljajo za državna podjetja in tako naprej. Zelo zanimivo obdobje nas čaka. Mi smo dobrodošli. Še enkrat, ob zaključku te seje pa naj povem, da je bila vsi ti priporočila, ki smo jih dali kot dolgoletna stranka, kot največja stranka v Sloveniji, z dolgoletnimi izkušnjami

in v skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, predvidevam, da ugotavljate, spoštovani poslanke in poslanci, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 17. izredno sejo zbora. Naslednja seja se začne čez 15 minut, to je ob 17.35. Hvala